Uvodno će obrazložiti prijedlog ministar uprave Arsen Bauk. Poštovane dame i gospodo zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o financiranju političkih stranaka, imali smo ga u prvom čitanju u 12. mjesecu. Razmotrili smo prijedloge, primjedbe, proveli dakle i određene konzultacije. Ono što je ustvari bilo najprijepornije u prvom čitanju i rješenje koje smo predlagali u alternativama bilo je način i broj otvaranja računa za izbore, posebno za lokalne izbore. su bila i prijedloge koji su bili izneseni u raspravi, o kojima se dakle razgovaralo, o kojima smo i sami imali određenih dilema, u jednoj od inačica konačnog teksta zakona predložili smo nekakva rješenja koja su išla na tragu toga da se ipak smanji broj potrebnih računa koje stranke trebaju otvoriti za lokalne izbore, ali smo temeljem mišljenja Državnog izbornog povjerenstva i temeljem mišljenja Državnog ureda za reviziju ipak predložili ovo jedno rješenje koje dakle obvezuje sve političke stranke koje sudjeluju u izborima da za svaku izbornu jedinicu posebno otvore račun. Tijekom rasprave na odborima kao i vjerojatno tijekom ove rasprave bit će određenih i drugačijih prijedloga, o njima će se Vlada dakle očitovati na Poslovnikom Vlade predviđen način, prema tome vjerojatno ćemo možda do izglasavanja zakona ili prihvatit neke od amandmana ili će Vlada sa svojim amandmanom u tu normu dakle pokušati još jednom razmotriti koje bi bilo najbolje rješenje. Možda na tragu toga da se barem koalicijama omogući otvaranje jednog računa, a ne da svaka stranka mora otvarat posebni račun. Međutim, činjenica je dakle da za transparentnost je i za odnose dakle među sudionicima izbora je i za odgovornost posebno pojedinaca najlogičnije da onaj tko ide u utrku i tamo gdje ide u utrku da za to i snosi odgovornost što se tiče financiranja njegove kampanje. Dakle nismo ili nisam pristalica kolektivne odgovornosti i kolektivnih kolektivne odgovornosti i kolektivnih sankcija. Prema tome, držim da je to najveća razina transparentnosti i da ako netko ima namjeru sudjelovat u vođenju grada i općine, županije, ukoliko ima namjeru dakle raspolagati sa sredstvima poreskih obveznika da je onda najpoštenije da i transparentno pokazuju kako je potrošio sredstva u svojoj kampanji, pa makar se radilo o općini sa nekoliko stotina stanovnika i ti stanovnici također uplaćuju novac u proračun i iz njihovih se dakle novaca financiraju potrebe lokalne samouprave i netko tko se natječe neka onda podnese takav račun. Činjenica da će biti veliki broj računa ali će oni biti i dostupni na stranicama, dakle tamo gdje smo predvidjeli. Prema tome, svatko tko želi prekontrolirati nečiju kampanju, nečije račune bit će mu omogućen uvid. Ne samo državnim tijelima nego i njihovim političkim konkurentima koji eto ne mogu shvatiti da je netko prijavio manji iznos kampanje, a da se iz svega vidljivoga vidjelo da je to bilo puno više na primjer. Prema tome, to će biti dostupno i sukladno tome će se dakle i voditi ne samo rasprave o odgovornosti nego i rasprave one političke. Dakle, koliko je netko tome pristupio transparentno, korektno itd. Prema tome, držim ni ni rješenje koje je ovdje predloženo nije loše ako se ono može još popraviti temeljem prijedloga klubova i temeljem prijedloga zastupnika ili odbora. Ono će biti dakle Činjenica dakle financiranje političkih aktivnosti izborne promidžbe uređeno je Zakonom o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe koji je donesen 2011. i imao je jednu izmjenu 2011. Zakon je po prvi puta primijenjen u praksi na proteklim parlamentarnim izborima i naravno o primjeni tog zakona bio je zatražen veći broj mišljenja. Jer naravno trebalo je u praksi neke stvari primijeniti. Obzirom da su se pojedina pitanja u provedbi zakona pokazala nedostatno uređena sukladno Akcijskom planu za provedbu inicijative partnerstva za otvorenu vlast u RH za razdoblje 2012.-2013. kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela u travnju 2012. provedena je detaljna analiza primjene zakona te su utvrđene smjernice za izradu izmjena i dopuna. Zatim se naravno formirala stručna radna grupa sastavljena i od predstavnika Državnog izbornog povjerenstva, Državnog ureda za reviziju, tijela državne uprave, Transparency International Hrvatske i GONG-a. Također, u izvješću stručnjaka o suzbijanju korupcije u RH od dakle Europske komisije koja je provedena u razdoblju između 27. veljače i 5. ožujka 2012. utvrđeno je da u odnosu na Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe još uvijek postoje područja u zakonu koja valja poboljšati te su dane preporuke koje se odnose na propisivanje obveze banaka da izvijeste DIP o otvaranju posebnog računa, zabranu donacija nakon završetka izborne promidžbe, na objedinjavanje završnog izvješća i Financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe te propisivanje razdoblja unutar kojeg su kandidati na izborima dužni zatvoriti poseban račun. Na temelju toga dakle napravili smo prvi prijedlog zakona, na temelju rasprave predložili konačni prijedlog zakona koji je danas pred vama. na prvo čitanje zakona nema većih izmjena, a vjerujem dakle da ćemo u raspravi još doći do možda boljih rješenja od onih koja su predložena i u ovom konačnom tekstu kako bi onaj tekst koji bude usvojen bio dakle najbolji mogući u ovome trenutku obzirom da imamo i pred nama lokalne izbore, pred nama izbore za Europski parlament na kojima će se vrlo brzo dakle i neke od ovih odredbi, odnosno cijeli zakon primijeniti. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Dražen Đurović, replika. Evo samo vrlo kratko, sigurno je ministar o tome puno razmišljao i pokušavao nalaziti najbolje rješenje. Svi o tome smo zapravo razmišljali jer su ti izbori pred nama, ja se bojim zapravo da ćemo mi imati problem ne toliko sa velikim gradovima koliko sa ovom silom ovih malih općina i tih malih kandidata i malih kandidatura. I u kakvom će odnosu financiranja biti sad taj kandidat recimo u maloj općini koji je stranački kandidat, dakle ne nezavisni, stranački kandidat u odnosu primjerice na svoju stranku. Ajde budimo do kraja iskreni na nekom prostoru, posebno neke županije ili području nekog grada, u pravilu donacija ide prema toj stranci kojoj pripada toj kandidat, odnosno ta osoba. Ne ide ona izravno jednom kandidatu te stranke. Rijetko koja velika tvrtka posluje na području jedne male općine. Dakle, neka tvrtka koja donira ona donira zapravo stranku na tom području. I zbog toga ne znam ni sam kako bi se to složilo no posebno kad je riječ o odnosu same stranke i kandidata na neki način je sad ograničena ona mogućnost koliko stranka može zapravo pripomoći svom kandidatu financijski. Jer taj okvir je relativno ograničen još ajde, ali dakle onaj iznos da li na 100 tisuća kuna koliko u godini može jedna pravna osoba uplatiti donaciju ili 200 ali mi ako skupljamo donaciju na području jedne županije mi možemo skupljati kao stranka bez obzira na različite kandidate. Mislim možda ovo jest transparentno što se tiče financiranja, ali zapravo će samo otežati posebno tamo gdje zaista nisu veliki iznosi u pitanju. Druga su stvar veliki gradovi 800 tisuća, 500 tisuća stanovnika, a druga stvar su male općine. Nažalost, to je sastavljeno sve u jednu ravninu. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Pa evo dakle ako sam dobro razumio ukoliko stranka ima kandidata u nekoj općini ona će sa računa stranke prebaciti na račun tog kandidata određeni iznos novaca, kad kandidat završi izbore ostat će mu nešto novaca i to će vratiti stranci. Upravo smo to dakle tako zamislili. Naravno sredstva koja se troše za izbornu kampanju s tog računa, a sredstva koja su redovna stranačka idu sa stranačkog računa. Međutim, tu je uvijek pitanje je li neka redovna stranačka aktivnost u izbornoj kampanji izborna promidžba. Ali imamo i one teorije da izborna promidžba traje 3 godine i 11 mjeseci, 28 dana. Dakle, ono što je stvarno promidžbena aktivnost treba biti financirana i prijavljena u ovoj sa posebnog računa i treba biti tako i evidentirana. su podložne godišnjoj reviziji svog poslovanja redovnog. Evo danas smo dakle ima na dnevnom redu Hrvatskog sabora Izvješće za 2011. koje je pokazalo značajan napredak u točnosti i korektnosti vođenja financija stranaka u odnosu na 2010. tako će biti i sa izborima. Dakle ukoliko stranka ima kandidata u nekoj općini ona mu može isplatiti onoliko novaca koliki je limiti za tu općinu. I kad završe izbori kandidat je potrošio toliko, ostatak vraća stranci i to se smatra de facto vlastitim sredstvima, dakle više je problem što nema novaca nego šta je problem prebacit s jednog računa. Kad se završi i svode računi vratit nazad. Jer stranke u pravilu raspolažu sa relativno malom količinom novaca u odnosu na broj kandidata koji idu na izbore, posebno ako idu u svim izbornim jedinicama, u svim općinama i gradovima na izbore, kad se zbroje ukupno maksimalni limiti, to je preko 100 milijuna kuna za stranku, ali nema niti jedna stranka toliko. I onda će odredit neke prioritete i reć ovdje možemo platiti 50, do 50 tisuća, a platit ćemo 5 tisuća jer više nemamo ili

često iz moje prakse, ne tako dugo prije godinu dana imaj jedno iskustvo, a vezano je za sve pravne, fizičke osobe koje bi uplatile određenu donaciju i nama je bio problem kako doći do informacije u koliko su po osnovi poreza i nekih drugih osnovama dužni državi. Nismo nikako mogli doći do podatka kako kontrolirati da li su oni bili obveznici prema državi, jer ako su bili obveznici prema državi prema bilo kojoj osnovi mi smo morali u roku 8 dana po zakonu ta sredstva vratiti u državni proračun. Gledajte, to je jedan veliki problem i trebali bi to svakako ugradit u zakonu da se omogući da li preko upravo prihoda ili preko neke druge institucije, da mi možemo doći i kažemo pravna osoba ta i ta, molim vas provjerite i dajte nam neki papir kao potvrda da on nije u blokadi ili je u blokadi, to je jedan od velikih problema, čisto ovako iz prakse. Hvala lijepo. Intencija norme zakona, ove dakle norme koju ste citirali je da se onemogući onima koji imaju porezni dug da financiraju neke druge, nego neka vrate porezni dug i to je sasvim sigurno ako u provedbi te norme koja je dobra ima određenih tehničkih problema i poteškoća, da treba pronaći način preko porezne uprave kao što ste i rekli da se takve stvari, dakle lakše prepoznaju i da se olakša prvenstveno strankama vjerojatno u trenutku uplate netko nije znao da je netko u poreznom dugu. A kada se sazna da je netko tko je u poreznom dugu, financirao stranku to postaje i politički problem za tu stranku iako ona možda objektivno za to nije kriva jer nije znala. je dakle moguće i upravo se transparentnošću, dakle s jedne strane objavom onih koji su financirali, s druge strane objava onih koji su dužni mogu te dvije stvari povezat pa bi u praktičnoj primjeni o tome trebalo voditi računa. Ja ću na to upozoriti kolege iz Ministarstva financija. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu, na redu su klubovi. U ime Kluba nezavisnih zastupnika Damir Kajin. Nije prisutan, pa klub gubi pravo rasprave po ovoj točci, u ime kluba HDZ-a kolega Andrej Plenković. Zgrebec, poštovani ministre sa suradnicima, uvažene kolegice zastupnice i kolege zastupnici. Danas je pred nama konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, dakle nakon prvog čitanja i rasprave koju smo imali, te rasprave po odborima, danas je na redu završna rasprava prije usvajanja izmjena ovoga zakona. Prije svega bih htio reći kako je na neki način sama intencija promjena zakona koji je usvojen 2011. prije svega nastavak onih ključnih načela i ideja koje su razrađene u postojećem zakonu 2011., a nastavno na provedene izbore za Hrvatski sabor u prosincu 2011. kada smo u praksi imali prvi put vidjeti prigodu vidjeti na koji način su provedene, ne samo aktivnosti političkih stranaka u tom razdoblju, nego i izborna promidžba. S te strane stav je kluba HDZ-a da je riječ o zakonu koji dodatni precizira i regulira sve obaveze koje se odnose na financiranje političkih stranaka a prije svega vodeći se načelima transparentnosti i načelima praćenja donacija i sredstva koje političke stranke koriste u svojim aktivnostima i u svojoj izbornoj promidžbi. U tom smislu zadovoljni smo da je prijedlog zakona plod jednog vrlo studioznog i predanog rada u kojem su sudjelovali mnogi akteri a prije svega i predstavnici Državnog izbornog povjerenstva i Državnog ureda za reviziju, o čijem smo izvješću imali prigodu raspravljati prije nekoliko dana, ovdje u Hrvatskom saboru, ali isto tako i predstavnici nevladinih udruga koji su upravo ovu temu isticale kao jednu od ključnih tema u kontekstu povećanja transparentnosti rada političkih stranaka. Pa samim time i dizanja povjerenja u Hrvatskoj javnosti i među građanima o aktivnostima koje političke stranke poduzimaju. Također, treba spomenuti da je ovaj zakon bio nerijetko i na dnevnom redu dijaloga i razgovora sa predstavnicima Europske komisije kao jedan od aspekata ispunjavanja političkih kriterija. O njemu se vođeni razgovori i u Bruxellesu i sa stručnjacima, posebnih tzv. pir misija koje su dolazile u Hrvatsku i vrlo detaljno imale interaktivnu komunikaciju sa Hrvatskom vladom oko pojedinih rješenja u predloženom, bilo onom izvornom zakonu iz 2011. ili u ovim izmjenama. Vjerujemo da su upravo te ključne ideje koje su sadržane u tzv. Sigma izvješću uzete u obzir kada je ministarstvo izrađivalo prijedlog ovoga zakona te su dio i onoga što nazivamo i partnerstvom za otvorenu vlast dakle o čemu je bilo riječi i prigodom rasprave o prethodnoj točci dnevnoga reda kada smo govorili o zakonu na pravo na pristup informacija jer su to globalni trendovi i europski trendovi a isto tako i obaveze koje koje Hrvatska želi uvesti u političku praksu i općenito politički život. Ono što mi smatramo da je dobro, dobro je načelo da svaki akter izborne utakmice preuzima i dio konkretne odgovornosti za financiranje. Mislimo da je tu ideja o otvaranju posebnih računa jedan dobar potez koji ću osigurati veću transparentnost i koji će osigurati i veću budnost svih aktera u poduzimanju izbornih aktivnosti te ne mislimo da će ta aktivnost izazivati veće poteškoće kod rada političkih stranaka ili drugih koji sudjeluju u izborima budući da je to načelo izuzetno izuzetno važno za funkcioniranje pravilno političkih stranaka u izbornoj utakmici. Također smatramo da je i jačanje uloge što je sasvim izvjesno iz odredbi nadzorne uloge Državnoga izbornoga povjerenstva jedna dobra novina u ovom zakonu gdje su već nastavne na ove ovlasti koje ima državni ured za reviziju sada proširene ovlasti DIP-a i smatramo da je to upravo na tragu veće transparentnosti rada političkih stranaka u vrijeme političke promidžbe. Ono što nam se također čini bitnim čini nam se bitnim uključivanje HIDRA-e dakle hrvatsko informacijsko dokumentacijske agencije kao tijela koje će na svojim web stranicama na trajno vrijeme pohraniti i godišnji financijski izvještaj od stranaka i financijske izvještaje o financiranju promidžbe. Smatramo da je to pozitivno. Na taj način će se izbjeći brojne situacije koje smo imali u proteklim godinama kada se nije moglo precizno utvrditi tko, kada i na koji način i kako je financirao pojedinu kompaniju. Također ono što nam se čini kvalitetnim jest i ova odredba ovoga zakona koja ne dopušta davanje donacija nakon okončanja izborne kompanije i ta situacija naravno sprječava bilo kakve post izborne kalkulacije koje mogu dovesti kasnije i do insinuacija o eventualnim koruptivnim radnjama. Nekoliko aspekata koje također mislim da treba spomenuti u ovoj završnoj raspravi je činjenica da se ministarstvo i Vlada kao predlagatelj odlučila povećati iznos sredstava za troškove izborne promidžbe samo za neke od aktera reguliranih ovih zakonom, pa ovdje tako se govori o povećanju sredstava za izbore za gradonačelnika grada Zagreba i to sa 500 tisuća kuna na jedan milijun i u izborima za župana i gradonačelnika Velikog grada sa 400 na 600 tisuća kuna. Ono što je izostalo u ovom prijedlogu po meni a s obzirom da je evo danas aktualno, ministar je to kratko sada spomenuo u svom uvodnom izlaganju. To su i predstojeći izbori za Europski parlament gdje prema aktualnom zakonu ukupan iznos izborne promidžbe koji se odnosi na ove izbore je izjednačen sa sredstvima za izbornu promidžbu po jednoj izbornoj jedinici za Hrvatski sabor, dakle govorimo o iznosu o milijun i 500 tisuća kuna. Naravno u uvjetima opće, gospodarske i financijske situacije u zemlji u uvjetima štednje i racionalizacije uopće u pristupu izbornim kompanijama budući da svi ovi okviru u biti šalju tu poruku. Poruka vrlo racionalnog pristupa i stavljanju financijskih okvira na trošenje sredstava za kompanije, mogli smo se ipak zapitati da li je taj novac s obzirom da je Hrvatska čitava izborna čitava dakle ovo će biti jedini izabrani predstavnici hrvatskog naroda sa tzv. univerzalnim mandatom kojeg trenutno ima jedino isključivo prema hrvatskom Ustavu naravno predsjednik republike i gdje u krajnjoj liniji i same organizacije kompanije nije identična identična provođenju izborne kompanije u jednoj od 10 izbornih jedinica u RH. Gledao sam malo praksu nekih zemalja koja naravno varira i ta praksa nije ujednačena. Međutim primjerice u Irskoj

otprilike manje od toga. To su samo primjeri i okviri, uzimam Irsku za primjer jer nam je vrlo slična i veličinom i brojem zastupnika u Europskom parlamentu. Francuska npr. je podijeljena na izborne jedinice tako da svaka izborna jedinica bira otprilike 9 zastupnika a tamo je okvir za tih 9, tamo je njihov sustav preslikan kao na naše izbore za Hrvatski sabor oko milijun i 150 tisuća eura. Dakle govorimo naravno o iznosima koji su znatno veći ali o čemu također moramo voditi računa jer mi se čini da je s obzirom na novi izborni sustav koji je pred nama u kontekstu izbora za Europski parlament da će jedan dio aktivnosti biti usmjeren i praktički na pedagoške informirajuće aktivnosti, o kakvim je to izborima riječ i o kakvoj metodologiji glasovanja se radi pa ja o tom kontekstu apeliram na Vladu da ne prepusti aktivnost informiranja građana o tome kakvi će ovo biti izbori samo DIP-u ili eventualno nevladinim udrugama nego da preuzme jedan aktivni dio odgovornosti i pojasni hrvatskim građanima o kakvim izborima je riječ jer sustav … glasovanja mi do sada nismo susreli i on zahtjeva doslovno jednu vrstu tehničke edukacije. Ne smijemo podcijeniti taj problem, mislim da je to prije svega u interesu hrvatskih građana ali i činjenice da se vrlo pozorno prati kakva će biti to hrvatska kampanja za te izbore budući da je ona na neki način uvod u opću kampanju koja će biti održana 2014.godine u svim članicama EU i ona je neki način i za političke skupine koji u toj političkoj utakmici sudjeluju. Naravno da bi u tom smislu bilo dobro ja nisam do kraja danas zbog aktivnosti u Hrvatskom saboru uspio shvatiti da li je Vlada sugerirala neki datum. Mislim da ćemo idući tjedan koliko sam ja shvatio raspravljati o ovom zakonu ali morali bi voditi računa o tome da se moraju poštovati minimalni demokratski standardi da ne bismo došli u situaciju da se izbori za koje naši europski partneri očekuju da izlazak na njih bude solidan, da bude jedina afirmativna poruka i o legitimnosti tih izbora ali i o pripadnosti Uniji od 1.srpnja ne budu takvi da izlaznost zbog više izbora u neposrednoj vremenskoj blizini dovedu Hrvatsku u situaciju da slučajni izlazak na te izbor bude malen. Mislim da je to jedna velika odgovornost i zato smatram da ih treba tempirati prema svibnju, lipnju kada ćemo i zbog održavanja lokalnih izbora imati dva već definirana datuma dakle 19.svibnja i 2.lipnja, a ne bi bilo dobro na neki način preranom odlukom dovedemo u pitanje čak i izlaznost pa onda time posredno i legitimitet onih koji će biti birani. Zaključno, smatramo da je dobra i obaveza dostavljanja financijskog izvještaja Državnom uredu za reviziju i DIP-u smatramo da će i to dovesti do veće transparentnosti i uređenosti rada sa sa stranačkim financijama i općenito sa financiranjem političkog rada stranaka. Evo nadamo se da će ovaj zakon biti još jedan doprinos jačanju i demokratskih standarda u Hrvatskoj i jačanja povjerenja hrvatskih građana u politički sustav i u stranke i u krajnjoj liniji na njihov rad za opću dobrobit i za korist i zato ćemo mi podržati usvajanje ovoga zakona. Hvala. **Zgrebec, U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada kolega Nikola Vuljanić. Hvala gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Ovo je važan zakon. na glasu su svi političari u Hrvatskoj kao oni koji nešto skrivaju ispod žita, ispod plahte gdje li već i transparentnost u ponašanju u predizbornoj kampanji, u postupak provođenja izbora i uopće u funkcioniranju stranaka je ključna za sve nas. Hrvatski laburisti prihvaćaju tu intenciju zdušno prvenstveno zbog toga što nemamo problema s transparentnošću financija. Sve naše financije su cijelo vrijeme na stranici, a i nisu bog zna kako velike tako da svi se mogu svi se mogu u to uvjeriti i neće nas posebno pogoditi što je cenzus za europske izbore milijun i pol. Mi nećemo potrošiti milijun i pol iz dva razloga, mislimo da je to puno, a drugi je razlog, nemamo ih. Transparentnost je velim potrebna prvenstveno zbog toga što trošimo novac poreznih obveznika i što se bavimo javnim poslom. Poslom koji nije naš, koj nam je povjeren na 4 godine i onda ga vraćamo i ponovno se obraćamo za povjerenje. Kroz te 4godine smo u žiži javnosti i sve što radimo od prelaska ceste pokraj zebre do gospodarenja tuđim novcem mora biti transparentno i jasno. To uopće nije problem. Ono što je do sada bio problem, nije bila situacija na računima stranaka. Ja se ne sjećam situacije da je neka stranka nešto ozbiljno loše napravila sa novcem koji je imala na računu, ali je sa onim u vrećama. Ono u crnim vrećama i crnim torbama to nije išlo preko računa i to je sasvim druga priča. Tu su se događale stvari koje su sada na sudu, nisu tajna, sada se vrte po sudovima i tu je čini mi se bio veći problem. No, u načelo osobne odgovornosti koje se inaugurira ovim zakonom za novce koji se troše u predizbornoj kampanji je dobro načelo, posebice kada se radi o osobni izborima, dakle gradonačelnicima, načelnicima i županima. Ljudi sami sebe predlažu i njihove stranke ih predlažu za čelna mjesta lokalne samouprave, dakle sutra će budžetima raspolagati. Pa moraju pokazati da znaju na transparentan način raspolagati novcima iz svoje predizborne kampanje. Mislim da tu dileme nema i nije to nešto što bi značajno zakompliciralo život. Malo je drukčija stvar čini mi se sa listama. Naime, svaka lista u svakoj općini, u svakoj županiji, naravno i u svakom gradu morat će otvoriti posebni račun. Otvoriti račun nije veliki posao, odete u banku i to obavite za po neku minutu, nije to ni posebno skupi posao, nije to veliki trošak, premda neki trošak jeste ali poslije preko tih računa treba funkcionirati. E sad tu se može dogoditi apsurdi, da želimo doći do jednoga šnicla i ubijamo kompletnog vola. Naime, politička stranka recimo kupuje promidžbeni materijal i on će kupiti 100 tisuća olovaka sa svojim logom gore i dođe veletrgovcu i kaže dajte mi 100 tisuća olovaka i veletrgovac kaže ok, pošto kupujete 100 tisuća olovaka evo olovka je po 20 kuna, 100 tisuća puta 20 kuna, koliko to već je, krasno i sad veli naručitelj tj. politička stranka ali dajte mi to molim vas razbijte na 258 faktura jer toliko imam lista. Imam 258 lista i morat ću to dati tamo, to će se trošit tamo, ne mogu to prikazat kao moj središnji trošak nego je to trošak pojedine kampanje. Naravno veletrgovac kaže pa dajte molim vas odite u dućan pa to kupite, nemojte mene zafrkavat sa takvim stvarima. Imat ćemo komplikaciju u poslu i veći trošak. Gdje je omjer između te neracionalnosti i želje za transparentnosti, gdje je dobar omjer. Po mišljenju Laburista dobar omjer bi bio na razini županije, dakle da na razini županije postoji račun sa kojeg se plaća, a da se izvješća daju po izbornim jedinicama dakle po općinama, gradovima i samoj županiji. Na taj način bi se omogućilo strankama da posluju racionalnije, a istovremeno bi se vidjelo ovo što želimo vidjeti, gdje se gdje se to potrošilo, šta se napravilo sa novcem. Bojimo se da se u članku 12. sustav previše komplicira i da od silne kompleksnosti ne postane netransparentan. Naime, dosad je recimo na parlamentarnim izborima svaka stranka je po jednoj izbornoj jedinici imala jedan račun i s tog računa je slala desetak izvješća recimo, dakle 50-tak računa recimo i 500 izvješća je došlo organima koji to kontroliraju. Sad ćemo imati 11 tisuća računa i svaki račun će imati 3 izvješća. tisuće financijskih izvješća. Na nekima će pisat ulaz 0, trošak 0, izlaz 0. Općina od 500, 600, 700 stanovnika neće ništa potrošiti, eventualno će šef skuhat kobasice i to je cijeli posao. Ali na nekima će pisati, na većini će pisat a i taj na kom neće ništa pisat netko će ga trebat pogledati. E sad, kad dođe 33 tisuće izvješća to je hrpa, ja baš nisam Bog zna kak velik ali vjerojatno je dvaput veća od mene. To je … što bi rekli Amerikanci, to se ne može savladati. I bojim se da će u toj količini papira transparentnost zapravo nestati. Mislim da bi stvar bila transparentnija da se organizira na jednoj razini koja se da savladati. Postavlja se naravno pitanje, to je i ministar spomenuo, pitanje koalicija. Recimo u Sisku gradonačelnica odnosno županica čini mi se ima koaliciju od 11 stranaka, hoće li svaka od tih stranaka morati ovo sve napraviti. Pa to je potpuno nemoguće, ja se nadam da to nije predlagatelj zakona ni mislio. To je stvarno apsurd i besmislica. Na prošlim parlamentarnim izborima imali smo situaciju da je svaka stranka svaka stranka imala 10 računa i morala je na svakom tom računu dati preliminarno izvješće, ono središnje i krajnje i ta odredba ostaje i dalje, ta se odredba ne mijenja. Ali ovakvim povećanjem broja računa čitava stvar se pretvara zapravo u apstrakciju, a bojim se da će se znajući kako funkcioniraju naša tijela, pretvorit u formalnost o kojoj građani zapravo neće ništa znati, eventualno će moći pogledat račun u svojoj općini i tako ali kompletnu sliku nitko neće imati. Kompletnu sliku možda uspijemo dobiti za 4 godine za 4 godine od DIP-a, prije toga jednostavno zakon velikih brojaka onemogućava. Molio bih jednostavno ako, nećemo podnosit amandmane, molio bih ako ministar odnosno Vlada sagledavaju tu situaciju da pokušaju stvar svesti na razinu racionalnosti, da se dobra želja, dobra volja kojom je popločen put tamo dolje, da se ne pretvori u svoju suprotnost, da ne dobijemo obrnuto od onog što smo zapravo htjeli napraviti. Kako god, podržavamo intenciju, podržat ćemo i zakon pa i ako Vlada ako Vlada ništa ne napravi protiv toga iz jednostavnog razloga što imamo ustaljen sistem financiranja u stranci, imamo ustaljen sistem kontrole što je i državna revizija pokazala, štedljivi smo po definiciji zna se zbog čega i nije nam to problem napraviti. Problem veći će to biti za ove dvije velike stranke koje idu u svim izbornim jedinicama,

Uvaženi kolega Vuljaniću vi se nadate da će razum pobijediti. Evo, ja vam se pridružujem u tome. Rekli ste da više crni fondovi nisu tajna. Nažalost, još uvijek su tajna, ne znamo koliko jesu oni neki ljudi crni na sudovima, ali ne znamo koliko su te kampanje koštale. Mada u vrijeme kad su kampanje se odvijale bivši predsjednik Hrvatske je govorio za svoju suparnicu u drugome krugu da je potrošila 3 puta više novca nego što je prikazano, međutim nikom nije palo na pamet da izračuna koliko je utrošeno na reklame na radiju, koliko na televiziji, koliko u novinama, koliko su se platili jumbo plakati. Samo da se sve to skupa zbroji i da se kaže gledajte po cijenama na tržištu to ispada toliko. Nikad nitko to nije želio. Pa ja mislim da ni sud to neće utvrditi jer vidim da se bave nekim sasvim drugim stvarima. Ono što je bitnije za ovu vašu raspravu je upravo to što ste govorili o 33 tisuće izvješća kojima će se zatrpati će se zatrpati DIP. Kako će oni to razmrsiti tih 33 tisuće izvještaja, tko će to čitati, kome će dati oni izvješće, kako ćemo mi o tome u Saboru raspravljati? To se ne zna. Mi idemo iz apsurda u apsurd. Prije nije bilo ništa transparentno, sad smo toliko učinili transparentnim da postaje još manje transparentno. Jer 33 tisuće izvještaja tko će to pročitati od saborskih zastupnika? Mislim da neće nitko. Ali ipak i ovo što ste govorili je točno kunemo se da treba centralizirati nabavu, sad smo decentralizirali nabavu. Ovaj vaš primjer sa olovkama je dobar primjer. Međutim, ipak će netko tu profitirati. Profitirat će banke. Banka svaki put kad otvori račun vam nešto zaračuna. Ako ne drugo, zrak. - Stranka rada)** Da imate pravo kolega ja sam uvijek optimista i uvijek vjerujem da će razum pobijediti. I vjerovat ću to i dalje, ne dogodi se baš uvijek ali evo nadam se da će se ovaj put dogoditi. Što kažete za crne fondove, pa crni fondovi su po definiciji crni. Vjerojatno ih ima i danas, ali ne znamo za njih jer su crni ne'. Saznat ćemo kad netko dođe na sud, kad dođe u Remetinec opet netko novi pa saznat ćemo da je imao crne fondove ako ih ima. Naravno da o njima ovdje ne možemo danas razgovarati osim o onima koji su na sudu. Da li netko danas ovdje ima crne fondove, hoće li netko priznati? Vjerojatno neće nitko. Prema tome, ta diskusija je iluzorna. Nadam se stvarno da će princip racionalnosti princip racionalnosti pobijediti. Sve treba biti otvoreno, svi trebamo sve znati ali moramo stvari napraviti tako da funkcioniraju. Nije problem propisati, problem je obaviti taj posao. Ovim će se, ako ovako kako piše do kraja izađe, posao jako, jako, jako zakomplicirati. Evo ja bih rekao nekoliko riječi isto po ovoj temi. Slušao sam izlaganje kolega i napomenuo bih da u RH ima 129 gradova, 429 općina, 20 županija i Grad Zagreb. Znači, 779 računa u kampanji mora otvoriti jedna stranka, velika stranka koja izlazi u svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave na izbore. To je po mom mišljenju što bih se i složio s kolegom apsolutno nepotrebno i smatram da je to u jednu u jednu ruku mazanje očiju hrvatskoj javnosti koja pogoduje posebno velikim strankama. Jer činjenica je da se uvid i nadzor financijski nadzor kampanje vrlo lako može utvrditi i provesti i kada stranka ima otvoren jedan žiro-račun. I puno je lakše to napraviti. Međutim, kada zbrojimo recimo SDP ili HDZ koji izađu u svim općinama, gradovima i županijama doći ćemo do iznosa od 30, 40, 50 milijuna kuna što je zasigurno jako velik iznos novaca koji velike stranke ulažu u kampanju. Na ovaj način pokušava se usitniti taj iznos pa onda se objavi da je u ovoj općini 20 tisuća kuna, u ovoj općini 30, u županiji 600 i na taj način pokušavaju prikriti komplicirajući dodatnu situaciju kompletan iznos koliko pojedina stranka ulaže u kampanju. Drugi je par cipela, odnosno to što manjim strankama koje nemaju što kriti, a transparentno rade uvelike komplicira jedan ovakav zakon pravljenje izvješća bez obzira što je sve transparentno ali mi u HDSSB-u ćemo sigurno morati otvoriti više od 100 žiro-računa, više od 100 izvješća raditi što je zasigurno da će ljudi koji vode financije u našoj stranci čak nekoliko mjeseci morati

Stvari će se zakomplicirati ako hoćete i u onom računovodstvenom smislu. Iza svakog tog računa mora stajati računovodstveni posao. Morat ćemo platiti računovodstvene servise jedno 20 puta više nego što smo ih plaćali dosada jer nemamo profesionalce računovođe naravno. Činjenica jest isto tako da se sakriva ukupnost ovakvim lomljenjem. Ja ne vjerujem da je to nakana. konačno ta se ukupnost može uvijek izvaditi van broj kalkulatorom i to brzo ide van. Ali se velim komplicira život do do besvijesti stvarno. Bojim se da će ljudi spast s nogu, da opravdavaju 5 olovaka u ovoj općini, 25 u onoj, 30 u lijevoj, 40 u desnoj. Ne znam, ne mogu povjerovati, ne mogu povjerovati da je takva razdrobljenost dogovorena sa predstavnicima EU koji su naravno nadgledali ovu stvar tisuću prethodnih razloga i Sanadera, i FIMI MEDIA i svega. Ne vjerujem da su sagledali što to zapravo znači, ne vjerujem da to igdje tako funkcionira, to je nemoguće,

Da mi ovaj zakon ne raspravljamo u Hrvatskom saboru, da se u Hrvatskoj nije dogodilo što se dogodilo onda bi možda imalo smisla prigovarati o ovom zakonu. Ovako rasprava o njemu bi trebala biti posve kratka. Ne treba ni vjerovati previše svemoći zakona i biti tako normativni optimist. U Hrvatskoj nikad nisu postojali zakoni o kojima je bilo moguće iz javnih poduzeća u torbama novce nositi u stranku. U Hrvatskoj nikada nije postojao zakon po kojem se moglo lagati o troškovima kampanje, a to se u Hrvatskoj događalo. Iako netko hoće varati, ako netko hoće krasti i ako je u poziciji da krade, on će to učiniti s ovim zakonom i bez ovog zakona jer je to stvar karaktera čovjeka, onih koji ga podržavaju i karaktera određene stranke. Hrvatska je u tom pogledu osramoćena, mi svi moramo gledati u pod i stidjeti se. Moramo se stidjeti jer nam premijera sude za najobičniju pljačku kao lupeža, a vladajuću stranku, nekad vladajuću stranku, veliku stranku kao stranku koja je krala javni novac. Kako se to može izbjeć? Pa ja mislim da se može izbjeć jedino kad to građani shvate i takvoj stranci više ne budu davali podršku. Dok god ta stranka, čita ima 19% podrške, opasnost postoji, kao što je postojala 90. godina u vrijeme pretvorbe i privatizacije, kao što je postojala zadnjih 8 godina postojat će i u budućnosti, ali živimo u demokraciji, stvar je građana koga će birati. Žele li biti pljačkani, nek biraju one koji ih pljačkaju. Držati ruku na srcu kad se svira himna, a drugom rukom, drugu ruku zavlačiti u tuđi džep, u džep građani, oprostite to je krajnje nemoralno. Neće ovaj zakon tako nešto spriječiti, ali pomoći će, pomoći će da građani kroz primjenu ovoga zakona pokušaju, pa barem pokušaju vratiti povjerenje u političke stranke. Jer to što su ova zadnja zbivanja učinila politici općenito, ne samo jednoj stranci, nego politici općenito, to je šteta, to je nematerijalna šteta, ali šteta koju će biti puno teže ispraviti nego eventualno vratiti pokradene novce. Zbog takvog ponašanja jedne stranke ljudi političarima ne vjeruju. I ljudi o nama govore ma svi ste vi lopovi, a kad se izgubi povjerenje u institucije sustava e onda je takva zajednica jako teško napreduju, jako teško jer je povjerenje u sustav, povjerenje u one koji su izabrani temelj normalnog funkcioniranja jedne zajednice. Sada se ovdje prigovara, tobože prevelikom broju računa. Pa slušajte, a kažemo za izbore da su vrhunac demokracije, festival demokracije, što oni i jesu, na dan izbora građani su suvereni u nekoj zemlji, sva vlast je u rukama birača, oni odlučuju. Taj jedan dan za vrijem izbora i tj. vrhunac demokracije. A sad ti koji idu se natjecati u tom vrhuncu demokracije, a komplicirano im je otvarati 77 računa, pa ako im je komplicirano otvarati 77 računa, a brate nek se ne natječu, ostanu doma. Ali ako se ide u izbore onda to podrazumijeva i jedna napor, pa ako je napor otvoriti račun, pa veli, čuli smo na Odboru za Ustav, pa nema u svakom mjestu banka, pa ne mora bit u svakom mjestu, pa odeš 20 kilometara dalje pa otvoriš račun. Mi kad je, kad su parlamentarni izbori i kad gledamo onu promidžbu svih onih kandidata, pa ono je jadno za gledat. Dolaze, tamburaju, pjevaju, pričaju gluposti, sve se to takmiči, pa kad se već natječe, kad se već odlučio pa ja mislim da je ovo, da će ovo otvoriti jednu higijenu, da tim ridikulima barem malo zakompliciramo život ako ništa drugo. A slušajući ih i gledajući ih na televiziji mislim da nisu dovoljne inteligencije da bi mogli otvorili ili znali otvoriti račun. će, ovo će povećati i ozbiljnost izbora, a izbori su ozbiljna stvar, izbori ne smiju biti zafrkancija nečija, izbori ne smiju biti tako višak vremena za nekoga pa idem pa sad kako prođem. Prema tome ne treba ograničavati niti to sve svoditi na razinu županije, nego svaka lista mora imati svoj račun da se vidi koliko je ta lista potrošila i to je dobar prijedlog Vlade i mislim da mu nema smisla protiviti protiviti se. HNS je podnio amandman da bi u slučaju koaliranja samo jedna stranka otvarala račun od koalicijskih partnera, pa ajde vrijedno je da se i to razmotri, vrijedno je da se i o tome razmisli. Svrha zakona ne smije biti maltretiranje stranaka, ne smije biti, to mu ne smije biti intencija. Dakle mjere moraju biti takve da se postigne svrha ali da se ne maltretiraju ljudi po strankama. Pa ako bi se transparentno uspjela sačuvati i na taj način da koalicija otvaraju samo jedan račun za jednu listu ako imaju zajedničku listu a zapravo se račun vodi po listama, a ne po strankama, onda bi to imalo smisla. Pa eto pozivam predlagatelja da razmotri i ovu mogućnost. SDP će dakako glasovati za ovaj zakon, pozdravlja ga, misli da je on dobrodošao i potreban nam. Hvala vam. **Zgrebec, Dragica

gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega Staziću počeli ste svoju raspravu na način da kao zar nismo svjesni da živimo u Hrvatskoj i pri tome ste osvrnuli se na prošlost, odnosno sve one malverzacije koje su se dešavale i temeljem čega je politika kao takva i dobila ovakav ugleda kakav ima. I nakon toga ste rekli da bi ova rasprava trebala trajati svega par minuta s obzirom da je prijedlog Vlade dobar, ali dozvolite i nama drugima da imamo pravo na svoje mišljenje. Ovo je jedino mjesto gdje ga možemo reći i prema tome meni je neshvatljivo da bi trebalo raspravljati samo tri minute. Kažu stari ljudi čovjek i magarac su pametniji od čovjeka, pa ajmo onda ukazat na nešto što mi smatramo da možda nije dobro. Na kraju krajeva predstavnik kluba je rekao podržat ćemo zakon ali ukazujemo na nešto što smatramo da bi eventualno trebalo popraviti, doraditi, izmijeniti. Ono na što mi ukazujemo, da nije stvar u naporu otvaranja žiroračuna nego da stvar u kvalitetnoj kontroli toga svega jer ako to bude ono što je kolega rekao 33 tisuće računa koji se otvore izvjšća pardon, to je vrlo upitno da li će stvarna bit kontrola kvalitetna ili će to biti odrađeno samo onako pro forme da se odradi ta obaveza. na kraju krajeva i pri kraju svoje rasprave ste rekli da mjere moraju biti takve da ne maltretiraju ni ljude ni stranke nego da jednostavno omoguće kvalitetnu kontrolu njihovog financijskog poslovanja u ovom djelu. Pa ajmo onda to omogućiti da bude stvarno kvalitetno a ne da recimo daje donaciju jednoj stranci ali onda mora na 700 i ne znam koliko računa uplatiti po nešto da bi …/Govornik se ne razumije./… po cijelom području. Hvala lijepa potpredsjednice. Ako netko hoće lagati i krasti on će to napraviti sa zakonom i bez njega, odnosno pokraj zakona, apsolutno je istina 100% i to nam se događalo i zato jesmo tu što jesmo tu gdje jesmo i zato nas sve proglašavaju lopovima i nas koji nismo nikad ni jabuku ukrali s drveta, ne i sad smo svi jednaki kao Ivo Sanader, svi smo isti i zato je transparentnost ključna. Ono što se bojim jeste da ovim nećemo zakomplicirat život redikulima lokalni redikulima će imati svaki jedan račun i napravit će to bez problema, zakomplicirat ćemo život Državnom izbornom povjerenstvu i poštenim ljudima koji će pošteno htjeti to napraviti tak kako piše u zakonu jer drugačije i ne može. Bojim se da složenim sustavom, ovako složenim sustavom ne zakompliciramo si život do neprepoznatljivosti. Al dobro, ako je uvjet to da probamo, pa probajmo evo iziđimo na ove izbore tako pa probajmo. Ja sam uvjeren da rezultati neće biti dobri. Da neće biti onako transparentni kako bi to htjeli. Ali probajmo ako mislite da je tako. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Pa evo gospodine Stazić ja ću vam repliku uputiti u ime rekla bih bih skoro 220 tisuća časnih članica i članova HDZ-a koji se zaista ne moraju sramiti, ne moraju gledati u pod, nikome nisu ništa ukrali, nikome nisu ništa dužni. Oni će i dalje časno držati ruku na srcu zato jer je njima zaista i domovina u njihovom srcu, nemojte se smijati kolega Beus, a s druge strane neće se sramiti ni 90-tih godina jer to su bile godine kada se Hrvatska oslobađala i počela oslobađati od velikosrpske agresije. Nadala sam se da ćete kao što ste počeli svoju raspravu govoriti o tome da svi oni koji su lopovi trebaju u zatvor. Nadala sam se da ćete reći i spomenuti SDP jednako tako. Nadala sam se da ćete reći da i mi smo imali to u gradu Zagrebu koja je bila vešmašina za sve naše izbore, a kad nam to više nije Bandić dao onda smo ga uredno bacili iz stranke van. Međutim evo i svi ovi članovi koje ste uvrijedili danas su časni članovi stranke a i svi drugi časni ljudi, oni koji su časni nemaju se čega sramiti gospodine Stazić i bilo bi dobro da to uvijek ponovite. Prozovite imenom i prezimenom. Svi koji su u zatvoru su danas imaju ime i prezime a jednako tako će imati i oni koji će doć. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, Nenad Stazić. Ja nisam pozvao 220 tisuća članova HDZ-a da se srame, ja sam rekao da se ja sramim i svi građani Hrvatske jer je Hrvatska osramoćena. Jer Hrvatska je država koja ima bivšeg premijera kojemu se sudi. kojemu se sudi. A znate tko bi se još trebao sramiti? Onaj tko je toga podržavao, tko mu je ovdje pljeskao, tko je skakao ovdje na svaku njegovu riječ s oduševljenjem. Ti bi se trebali sramiti. godine, pa je, je bile su devedesete obrana od agresije ali je bila i pretvorba, ali je bila i privatizacija i privatizacijska pljačka pa je i zato je netko odgovoran. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo nekoliko riječi, nisam se mislio javljati ali kolega Stazić doista govori jednim rječnikom kao i njegov kolega Jovanović i to je nešto najgore što se u ovom Parlamentu može čuti dakle govor mržnje. Zašto kolega Staziću na taj način? Ako ste 2001.godine bili na vlasti ako nam je poznato kako ste i na koji način privatizirali i pogodovali pojedinim poduzetnicima da kupe brodogradilišta, da se opljačkaju banke, a da istovremeno ste od toga bježali i da niste nikada preuzeli odgovornost. Zašto spominjete izbore? Zašto spominjete stranke kada vam je gospodin jedan koji je svjedočio u procesu FIMI Medije rekao otvoreno jasno i glasno davao sam i jednima i drugima. Pa na koji način se financira i vaša stranka nego i sve ostale stranke od javnih poduzeća, trgovačkih društava. Pa šta vi nama prodajte demokraciju, šta vi nama dijelite stalno lekcije kao da mi ništa ovdje ne znamo. pa na koji način kada vi to radite svakodnevno i to je svima jasno. Čovjek je javno to rekao. S druge strane donosite zakone koji su u interesu ovoga što se danas radi i gdje se jednostavno narodu prikazujete na svaki način kako želite jednostavno svakom čovjeku dobro, a istovremeno ste ga ubili i zabili u mišju rupu sa svim zakonima. I vaša potpora danas od javnosti ove Vlade je na najnižoj mogućoj razini i to je dokaz na koji način vi to danas pridonosite boljitku Hrvatske. Hvala. Ali kolegice i kolege koji replicirate pročitajte što znači replika. Kolega Josip Đakić replika. Pardon, odgovor Nenad Stazić. Kažete da je najgore što se ovom Parlamentu moglo dogoditi to što gospodin Milanović i ja tu govorimo. Nije. Najgore se dogodilo prije nego što je Milanović postao premijer.

govorili ste o tome kako bi se mi trebali sramiti i mi smo svoje rekli javnom podrškom institucijama državne vlasti da sprovedu sve ono i suzbiju svu korupciju i kriminal pa tako i premijera da stave u lisice ukoliko je on radio nečasne radnje ili kao političar ili kao predsjednik Vlade. I od toga se nismo libili. No sjećam se dana i ne znam kako si dajete za pravo da dijelite lekciju nama, sjećam se dana kada ste zdušno napali onu sudbenu vlast koja je provodila istražne postupke protiv vaših članova tj. gospodina Bajića. Iz svih oružja ste ga napali kako bi spriječili i zaštitili svoje kao "časne" ljude. Imamo transkripte vaših rasprava u ovom Saboru. sjećamo se i vaših ljetovanja za 7 kuna i vi ćete nam dijeliti lekcije o poštenju i o sramoti. Sjećamo se svih onih odbačenih prijava po kojima ste bili kao nevini, sjećamo se onih koje su stajale u ladicama. Sjećamo se i svih onih trenutaka kada ste željeli gospodina Bajića pod svaki cijenu smaknuti sa vrha

Replicirajte na izlaganje. Odgovor na repliku Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Gospodin Bajića smo upozoravali da predugo čeka. Da predugo čeka sa otvaranjem ili sa zaključivanjem nekih istraga kao što su bili npr. nabavka kamiona. I kada smo ga upozoravali očekivali smo da ažurnije radi svoj posao. Drago nam je da je te naše sugestije prihvatio. I da nakon jako dugo godina je ipak zatvorio Aferu Kamioni i da je ona rezultirala doduše još uvijek nepravomoćnom presudom. Nismo ga nikada napadali ako bi progonio bilo koga iz SDP-a, iako ne znam ne mogu se sjetiti sada nijedne njegove optužnice. A ovo što ste rekli da su odbačene kaznene prijave kako ste rekli odbačena su jer se tobože nije ništa dogodilo. i oni su kao nevini. Pa gledajte o tome da li je netko nevin ii ne pa o tome odlučuje sud u ovoj zemlji pa to nećete vi raditi bez obzira koliko se trudili. Pa vi možete nama prigovarati što god hoćete ali za nas su mjerodavne institucije sustava. Pa jel vi znate gledati na sat. Dajte se naučite gledati na sat. Evo vidite da sekunde idu dolje, to znači da imam još 14 sekundi. Ali dobro mislim da sam uglavnom rekao što sam imao reći.

ili taj kontekst je, nemojte me doslovno shvaćat, da su izbori festival demokracije. U potpunosti je točno, ali nisu festival računovodstva. Mi ne govorimo da vam je teško otvoriti račune, probajte zatvoriti u banci račun. Teže je još zatvoriti te račune. Ako mislite da će se brojem računa spriječiti lopovluk, neće se, to ste i sami rekli, zavisi o karakteru čovjeka, hoće ukrast, neće ukrast. Baš suprotno, svi oni koji su htjeli zamagliti svi oni koji su željeli i koji jesu zamračili novac što su radili, otvarali su nove račune kćeri svoje firme kako bi pretakali iz šupljeg u prazno i čistili te račune od novaca. Neće se ništa s ovim računima dobiti na transparentnosti. Ja smatram sasvim suprotno, a dakako mi smo za transparentno poslovanje stranaka, upozoravamo na to, ali mislimo da ćemo si zagorčati život, da onaj prijedlog da 20 županija da ima svoje račune i da raspolaže lovom …. Šta nije lakše kontrolirati 20 računa nego kontrolirati 700 računa. Sad ako stvarno je lakše 700 računa pa onda je još lakše 1400 ili 2700 računa. Onda idemo u apsurd. Mi o tome upozoravamo. Nije problem nam čak taj zakon nego problem nam je logika jer ne shvaćamo prije svega nisu ridikuli oni koji se ne razumiju u računovodstvo, trebat ćemo imati računovodstvo. Lako je SDP-u kad ima nekretnine pa će platiti. Neke stranke nemaju novaca, a i nemaju sponzore koji su debelo potkoženi. Ivan (HDSSB)** Kolega Stazić, koliko znam a mislim da nije promijenjeno da hrvatski Ustav jamči svakom hrvatskom građaninu pravo da bude biran i da bira. Tako da malo me začuđuje vaša izjava u vašem izlaganju da je zadatak ovog zakona koji donosimo da oteža kandidaturu određenim redikulima koji se pojavljuju na hrvatskim izborima. Ja se ne bih složio s vama, mislim da i po hrvatskom ustavu svatko ima pravo se kandidirati pa tako mislim da smo mi dužni ovdje u ovom Hrvatskom saboru donositi takve zakone koji će širiti demokraciju, koji će dodatno razvijati demokraciju i poticati sve ljude da se kandidiraju na izborima, bili oni profesori, doktori, redikuli ili ne znam kako ih vi još zovete. Ja ću vam postaviti pitanje što će se dogoditi kad jednom ne bude vaša stranka na vlasti, kad ne bude vaša Vlada, kad ne bude vaša većina u Hrvatskom saboru već to bude nekakva druga većina, nekakva druga stranka i kad će neki drugi ljudi imati nekakve svoje kriterije da ocijene tko je redikul, a tko ne pa recimo po nekakvim svojim kriterijima donesu zaključak da ste baš vi redikul i da oni imaju zadatak i dužnost da donesu nekakve zakone da bi vama otežali vašu kandidaturu, da bi vama onemogućili kandidaturu. Zanima me u kojem smjeru će tada biti vaša rasprava i da li ćete misliti kao i danas da je to jedno pravo vladajuće većine da otežava kandidature onim osobama za koje po nekakvim njihovim kriterijima oni misle da su to redikuli i da nisu zaslužili da se kandidiraju. Odgovor na repliku, Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Vi ste potpuno u pravu. Ustav svakome dopušta biti redikul, a rezultati izbora to ponekad u nekim sredinama i potvrđuju. **Zgrebec, Dragica Uvaženi potpredsjedniče Stazić, ja se ne mogu složit s jednom konstatacijom da bi rasprava o ovom zakonu trebala trajati kratko. Mislim da ovaj zakon je jedan zakon koji svaki parlamentarni zastupnik, svaki političar bi trebao znati do u tančine. Nažalost, mi ovdje koji sjedimo nemamo svi ista iskustva u vođenju političkih kampanja, naime velike stranke imaju i direktore kampanje koji vode računa o svemu i svačemu, a mi u malim strankama moramo početi od učlanjivanja, organiziranja i moramo vodit računa o svakom mogućem detalju. Mislim da ovaj zakon zaslužuje itekako kvalitetnu, argumentiranu raspravu jer ja ću poslije iznijeti u svojoj raspravi, jer nam se ne smije dogodit ono što prijeti ukoliko usvojimo ovakav zakon, a to je da čak i SDP i HDZ neće moći izaći na izbore u općinama i gradovima gdje nemaju registriran svoj organizacijski oblik. Ako dobro pročitate zakon onda ćete shvatiti da to postoji kao opasnost, a to je ipak limitiranje demokracije. Mislim da stranke po sadašnjem, dosadašnjem zakonu mogu izaći u bilo kojoj jedinici lokalne samouprave na izbore bez obzira da li imaju organiziranu svoju temeljnu organizaciju ili nemaju. Hvala lijepa. potpredsjednice. Tu se iskristalizirala ustvari jedna stvar koja se onda kroz ovaj broj računa simbolizirala i prolazi kroz veliki broj pitanja, od organizacije stranaka u ovom političkom smislu, organizacijskom do organizacije stranaka unutar stranke koja se može gledat po odnosima političkim raznih razina unutar rukovodstva ili pak po ovoj financijskoj decentralizaciji stranaka recimo to tako, pa se onda može gledati i po organizaciji pojedinih ogranaka, pa se može gledat po odgovornosti pojedinih osoba. Najtransparentnije je ovo kako je predložila Vlada i ono ima svoju tehničku poteškoću u velikom broju računa. E sad je pitanje tko je oštećen time ukoliko je netko prekoračio troškove kampanje? Dakle, ukoliko je prekršio pravila koja vrijede za sve. Prvenstveno su oštećeni njegovi politički suparnici jer su se oni igrali po pravilima, ovaj koji je prekršio pravila je dakle njih najviše oštetio. Jer moguće je da su sva sredstva iz legalnih izbora transparentna, premašili su limit ali su prvenstveno oštećeni njegovi suparnici. Oni će biti prvi zainteresirani da prekontroliraju račun koji će biti javno objavljen na stranicama HIDRE, dakle oni su prvi zainteresirani. I njih vrlo vjerojatno ne zanima u susjednoj općini koliko je konkurencija potrošila. Jer se oni tamo nisu natjecali. Može ih zanimati kao građane, kao pasionirane promatrače političkih utakmica ali njih najviše interesira njihova kampanja. I naravno da će oni biti ti koji, a sudjeluju u političkoj utakmici, i nakon izbora reagirati na to kršenje pravila. To je meni vrlo logično i izvjesno. Ukoliko je to kršenje pravila toliko da iziskuje veći angažman drugih institucija, to je ono neka institucije rade svoj posao, to će biti i temeljem kontrole javnosti, temeljem kontrole i medija i državnih institucija. Dakle, to će biti vrlo vjerojatno obznanjeno i po tome će se sad sasvim sigurno postupati. Prema tome, bitno je da mi znamo gdje mi nešto možemo pronaći, a ne da sada sve što tamo piše gledamo, čitamo i pamtimo na pamet. Transparentnost je to da vi znate koje podatke i gdje ih možete pronaći i da oni budu dakle u jednoj normalnoj količini podataka. E, drugo je pitanje broja računa. Tu sada govorimo iz različitih pozicija. Ja ću se sada, mislim da neću izaći iz poslovničkih odredbi, staviti u situaciju predsjednika jedne županijske organizacije jedne stranke. Evo, sasvim slučajno obnašam tu dužnost, ali iz perspektive ne želim odgovarati pa čak ni za osobno, politički svakako naravno jer sve što napravi neki član jedne stranke se implicitno ili indirektno ruši legitimitet, vjerodostojnost i svih drugih članova te stranke, nego govorim o političkom. Jer davno je netko spomenuo onu sintagmu mangupi u vlastitim redovima. Prema Prema tome, kao netko tko više ne želi odgovarati osobno za nešto što bi mogao počiniti neki moj stranački kolega u svojoj kampanji za gradonačelnika. Može mi se dogoditi da provodim kampanju za županiju, a da u isto vrijeme na radiju ili na televiziji gledam spotove svojih kolega iz gradova koji ne idu preko računa kojega ja potpisujem ako bude samo na razini županije i da se pitam odakle, kako i zašto i da još odgovaram za to. To neka odgovara onaj koji to radi, bez obzira na stranačku pripadnost. Ne samo da ja ne želim odgovarati za njega, ja želim da ga se kazni bez obzira na stranačku pripadnost. Prema tome, ne želim da taj račun sakrije aktivnosti na najnižoj razini ili da se nekome ne može ući u trag zato što eto to su sve na jednom računu. Između ta dva, dakle dakle ove jednostavnosti i ove druge odgovornosti ipak smo se odlučili za to da to bude na razinama gradova i općina. Sljedeće pitanje, koalicija – tu već sad naravno može se ova priča okrenuti i to da li ćemo sada i za našeg našeg koalicijskog partnera ili koalicijskog partnera bilo koga drugog, dakle taj dio ćemo još analizirati pa je moguće da se taj broj računa smanji na to da bude jedan po koaliciji. U tom slučaju stranke u pravilu će dakle biti dosta manji broj računa i to će biti u pravilu manji broj računa strankama koje su u koalicijama u pravilu manji partner. To je dakle smanjenje broja. Ali ovaj dio odgovornosti ja doista mislim da za svaku kampanju i za svaku izbornu jedinicu treba biti biti ta odgovornost. E sljedeće pitanje je problem s otvaranjem računa. I sad ću se ponovno vratiti u poziciju predsjednika županijske razine jer lokalni su izbori najveći tu problem. Tu na ovoj nacionalnoj razini nije problem, 10 izbornih jedinica ili za Europski parlament 1. Dođe mi kandidat za gradonačelnika iz moje stranke i kaže znaš nama je problem otvoriti račun. E pa meni je veći problem ići građanima reći da glasaju za tebe ako je tebi problem otvoriti račun. Pa mislim doći tamo, dakle podržavati takvog kandidata je meni problem osobno kao bez obzira da je stranački kolega. Naravno, to vrijedi i za, vjerojatno i za druge stranke. I na kraju kada se sve to izanalizira mislim da je ovakvo rješenje ipak i za političke odnose, a i za odnose unutar stranaka najkorektnije uz ove moguće popravke. Dakle, svaki lokalni izbori i u najmanjoj općini su događaj ali samo za tu općinu. Prvorazredni politički događaj ali samo za tu općinu. Za susjednu općinu to nisu nego su to njihovi izbori. Ja nisam nikad bio sklon omalovažavanju i podcjenjivanju malih općina po broju stanovnika, evo gledam gospodina Mateljana koji je načelnik jedne od manjih općina ali kažu da je uspješna, a i građani to potvrđuju barem su dosada, možda će i odsada ili mogu naći nekoga sa strane i od HDZ-a. Prema tome, možda općine s malim brojem stanovnika imaju svoje ne razumije./… Ne znam jel' bi se to shvatilo kao kampanja da ne bi to morali prikazati kao besplatnu reklamu u ovim … /Govornik se ne razumije./… Dakle, a gospodin Mateljan to može prokazati kao vlastita sredstva stranke. Dakle, u tom smislu je ovakvo rješenje svjesni smo da ono ima svojih nedostataka ali su ti nedostaci manji od onih dobrih stvari i stvari koje se mogu izbjeći u lociranju, a onda i transferiranju odgovornosti pojedinaca za njihove izborne kampanje. Evo, to sam imao potrebu reći. Evo prije replike jedna obavijest. Obavještavaju se svi članovi Odbora za zakonodavstvo da će se sjednica odbora održati u petak 15. veljače u 10,00 sati u dvorani Josipa Jelačića, to je dvorana centralna. A sad prelazimo na replike. Poštovani Silvano Hrelja. po mome i po mojem iskustvu broj žiro računa i žiro računi nisu preduvjet transparentnosti. Naime, ja pokušavam vas sada pitati sljedeće, što ako u jednom primorskom mjestu, jedna mala općina ima tribinu u vrijeme predizborne kampanje, potrošit će 3, 4 tisuće kuna ali vidi vraga na taj dan turistička zajednica će potrošiti 100 tisuća eura i napraviti feštu za sve mještane. Kakve veze ta turistička zajednica sa tom tribinom ima, nikakve samo što su u toj turističkoj zajednici odluke donose kad će bit fešta, ljudi koji su simpatizeri, članovi te stranke. E sad vi meni recite da li ovo rješava žiro račun i da li je to transparentno trošenje javnih sredstva, i da li će to ovaj zakon spriječiti? Hvala. Odgovor na repliku. Izvolite ministre. **Bauk, Arsen (SDP)** Dakle odgovor na pitanje je li to rješava žiro račun, rješava u onoj mjeri gdje će biti jasno da ta aktivnost nije prošla kroz žiro račun i nije dio predizborne kampanje. A da je račun za 30 ili 40 općina jednom, onda bi to čak netko se usudio to prikazati da je to upravo taj račun iz neke druge, no dobro. Drugo pitanje je, je li to transparentno trošenje novaca, apsolutno. Jer to namjensko trošenje novaca apsolutno nije. Međutim, apsolutno je isto tako točno da svaki sudionik izborne utakmice, a posebno oni koji ne odlučuju o novcima te turističke zajednice to trebaju prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, odnosno povjerenstvu jedinica lokalne samouprave, da se to treba utvrditi, a jel postoje onda tu elemenata za postupanje policije, državnog odvjetništva, o tome se može raspravljati. Nažalost u pravilu nakon izbora, ali znate kako je, pravda je, a znate računanje na kolektivni zaborav se nije pokazalo baš uspješno u zadnjim godinama, pa valjda će taj standard ne zaboravljanja nastavit se i dalje, barem ćemo se mi potruditi koji želimo, dakle da to funkcionira kako treba. laburisti - Stranka rada)** Poštovani ministre u svojem govoru rekli ste da će i konkurenti kontrolirati konkurente. Opet nas prisiljavate da građani rade posao pravne države, ali podsjetit ću vas, na izborima 2007. godine, na svakim izborima ustanovljeno je, napisano, prijavljeno da su mnoge stranke prekršile onu onu svotu novca koju su prikazale, da su tri puta više. I SDP u Gradu Zagrebu je 2009. godine potrošio puno više i to je konstatirano, čak su zbrojili su plakate, zbrojili su i reklame i što se dogodilo? Ništa, zaborav, ono upravo što ste rekli da se neće dogoditi, hoće se dogoditi. Nekad se hoće, nekome suditi, nekad se nekome neće suditi. Vi pretpostavljate kao da smo mi pravna država, ko da smo mi Švicarska ili Švedska, nismo ni Švicarska ni Švedska, broj računa neće spriječiti spriječiti lopova da vara, niti ćete vi na 700 računa, zapravo nije 700 to može tisuće, može biti lista gradonačelnika, može biti lista za skupštinu. Nećete time spriječiti. Rekli ste da se ne može ući u trag, trag novcu na jednom računu, kako se ne može, može se na jedna centralizirani račun, mislim sve ono što svjetsko poslovanje, veliki sustava, malih sustava je obrnuto upravo o čemu vi pričate. Upravo sam to rekao, kad se želi zamutiti i kad se želi izvući novac, tad se otvara bezbroj računa. I upravo to mi radimo, ali ne zbog toga što, da opet kažem, što bi nama bilo teško to otvoriti, nije teško i mi ćemo to napraviti po zakonu i poštivat ćemo zakon, i bit će sve u lipu, točno, ali mislim da griješite. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. Na repliku odgovara ministar Bauk. **Bauk, Arsen broja računa vjerojatno ćete se složiti da je lakše uočiti kada ima više računa, nego kad ih ima manje, odnosno kad je jedan. To vam je nešto slično kada se neki račun razlomi na nekoliko manjih zato da se ne mora po javnoj nabavi javnoj nabavi provodit postupak, nego se 100 puta 5, pa onda se 5 puta provodi za 1000 kuna manje otprilike. I ja držim da je to vrlo logično, ustvari tumačenje. A što se tiče rješenja koje je predloženo, dakle u raspravi, u prijedlogu konačnog teksta zakona upravo na ovakvim rješenjima inzistirali su one institucije koje se time bave, dakle Državni ured za reviziju i Državno izborno povjerenstvo. Tako da bi Vlada bila recimo, Vlada je mogla predložit mimo mišljenja DIP-a ili Državnog ureda za reviziju ali vjerujem da bi takvo rješenje bilo izloženo još većim kritikama, prema tome ovo što smo radili napravili smo u najboljoj namjeri u suradnji sa institucijama koje su za to nadležne. Ako postoji mogućnost još određene korekcije i popravka, evo i sad sam dao dakle otvorenu mogućnost da još u okviru nešto popravimo i evo vjerujem da vjerujem da je intencija dobra, a da ćemo stvari onda popraviti i u hodu ukoliko bude potrebno popravljati. Sad nastavljamo raspravu po klubovima. Pa pozivam poštovanoga Josipa Salapića da iznese stajališta kluba HDSSB-a. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Nakon svih ovim mogućih kombinacija je iznio ministar, što bi bilo kad bi bilo, što može biti i što ne može biti, iznijeti prijedloge o raspravi bilo bi najbolje da je danas 20. svibnja 2013. da to sve jednostavno, taj terete, što se kaže skinemo sa vrata. Jer zaista može biti dobro, ali može biti i loše. Ono za što se klub HDSSB-a zalaže i dobro je da je predlagatelj prihvatio naš prijedlog u prvom čitanju a to je ona naknada troškova poslije izborne kompanije za Europski parlament da se smanji sa 10% na 5% osvojenih glasova i ona naknada troškova izbora koji se tiče sjedišta gradova u županijama. Dobro je što evo i prijedlog našeg kluba uvršten u ovaj konačni tekst zakona i mi to naravno podržavamo i zahvaljujemo se što je prijedlog ušao u konačni tekst zakona. Da zaista može biti problema oko provedbe izbora stvar je i problematika zakona ne bi trebala biti samo ukoliko će biti brojeva računa, ali zaista je previše, zaista otvara brojna pitanja o kojima se treba raspraviti jer takav je tekst zakona koji je pred nama. Ono što mi želimo postići je transparentnost izbora. Tu mislim da se ne treba previše osvrtati na prošlost, vidjelo se da se po ovom prijedlogu zakona radilo na parlamentarnim izborima otprilike na isti način 2011. godine. Od tada je bilo manje tih računa jer su bile drugačije koncipirane izborne jedinice na odredba milijun i pol kuna po jednoj izbornoj jedinici bilo je lakše nego je sad ova brojna izvješća koja će doći poslije ovih izbora. Da će biti problema to trebamo biti svjesni jer bez obzira na preporuke Europske komisije to je stvar zakonodavca i stvar procjene i svih sudionika u izborima i Državnog izbornog povjerenstva, kasnije Državne revizije a prije svega nas samih ovdje danas jer do glasovanja da li će to biti dobro što mi predlažemo pokazat će naravno sam tijek izbora koji su pred nama i sam način provedbe izbora kada će se evo političke stranke, nezavisni kandidati kandidirati za predstavnika u predstavničkim tijelima ili za gradonačelnike, načelnike ili župane, vidjet ćemo je li zaista to dobro što je zakonodavac u ovom tekstu zakona predložio. I u raspravama do sada iznijeli su se nedoumice i udruga koje su sudjelovale u raspravi uz Državno izborno povjerenstvo i uz Ministarstvo evo i danas mi ovdje u Saboru hoće li se zaista moći provoditi kvalitetan nadzor od strane Državnog izbornog povjerenstva i kasnije dakle Državne revizije koja će raditi sva ta izvješća poslije izbora, je li to zaista moguće s obzirom na veliki broj, čuli smo 33 tisuće izvješća. Bit će tu izvješća koja će imati jednu nulu za one male sredine u općinama gdje se neće potrošiti niti jedna kuna u izbornoj kompaniji, a u nekima će to biti komplicirano. Za sve se odnosi isto, jednostavno prevelika papirologija, prevelika administracija za izbore, a svrha je svega postići transparentnost izbora. Smatramo u klubu da smo to mogli i znači boljim rješenjima. Dakle evo i kolega Đurović mi je prije rasprave spomenuo što ako se nabavlja predizborni materijal u jednoj županiji dakle onda će svaki dužnosnik, svaki kandidat na pojedinoj izbornoj jedinici u općini morati u svome izvješću dijeliti to dakle sa jednog zajedničkog iznosa županije na svakoga kandidata u općinama, dakle oni će pisati koliko je kupio olovaka, upaljača, blokova, čega već u izborima i da li će to biti transparentnije i da li će se to moći bolje kontrolirati nego da je to jedan račun za županiju, to možemo sami procijeniti a već je odokativno jasno jasno da bi bilo bolje da je to drugačije nego što to zakonodavac predlaže ovim prijedlog zakona. Smatramo da bilo bolje kada bi to se vodilo dakle po jednom središnjem računu stranke izbornim jedinicama, po županijama da bi bilo lakše kontrolirati, slati izvješća ali smanjiti troškove koji se tiču otvaranja, zatvaranja računa u bankama. A i upitno je obavještenje po zakonu da će se moći kontrolirati da su banke dužne dati podatke Državnom izbornom povjerenstvu bez sklapanja posebnih ugovora oko posebnih otvorenih računa za izbore. Da li je to zakonski moguće i da li će to biti provedivo u praksi to se isto otvara jedno pitanje oko toga da će banke izvještavati po službenoj dužnosti Državno izborno povjerenstvo o posebno otvorenim računima. Tu će biti i ono zatrpavanja DIP-a uz sve ono druge dužnosti koje Državno izborno povjerenstvo ima u izborima, dakle to nije samo kontrola ovih računa, otvaranje računa u izbornoj kompaniji i rokovi koji su predviđeni zakonom, nego je to dakle i oni drugi izborne obveze i dužnosti koje Državno izborno povjerenstvo treba provoditi u izbornoj kompaniji. Dakle ovo će samo možda još i dodatno iskomplicirati rad državnog izbornog povjerenstva u smislu kvalitetne i transparentne provedbe izborne kompanije. Što se tiče ostalih zakonskih rješenja to smo već raspravljali u prvome čitanju zakona. Rekao sam dobro je što su uvaženi prijedlozi oporbe, ovo povećanje troškova za grad Zagreb sa 500 tisuća na milijun kuna i u županijama u većim sjedištima gradova sa 400 tisuća na 600 tisuća kuna je isto tako zakonodavac dobro dobro predvidio jer ti troškovi su zaista veći u tim većim izbornim jedinicama i bilo je dakle suludo očekivati da će to biti 500 tisuća kuna dovoljno za izbornu kampanju recimo u glavnom gradu Hrvatske Još jednom zahvaljujemo se zakonodavcu što je podržao naš prijedlog u prvom čitanju zakona a ono još na kraju što nije nitko spomenuo do sada u ovim raspravama dobro je da se ova kontrola medijske kompanije dakle ovi troškovi medija, pjar agencija, troškovi oglašavanja na radiju i televiziji također predviđa ovim zakonom, da će se ne samo kandidati u izbornoj kompaniji u svojim prikazima troškovima trebati prikazati vjerodostojno koliko su potrošili na medijske istupe i oglašavanja na televiziji i radiju nego će se morati i televizijske kuće i radio postaje i novine da posebnim pravilima po ovom prijedlogu zakona javno objaviti koliko su to cijene izborne kampanje i promidžbe po kandidatu, koliko su mogući postupati tako da se jednostavno stvori jedna uravnotežena demokratska procedura da će svi kandidati koji se dakle budu natjecali na ovim izborima koji su pred nama biti ravnopravni i ovome medijskome dijelu svoje promidžbe a da će isto tako i troškovi koji su 50% od prilike troškova u svakoj izbornoj kampanji koji se plaćaju medijima biti puno transparentniji i jasniji jer će oni biti dužni biti javno objavljeni, biti će dužni u svim financijskim izvješćima se kontrolirati i ti troškovi medija i pjar agencija. Dakle u ovom dijelu forme zakona mi ga podržavamo ali treba još razmisliti do konačnog glasovanja da li se može drugačije riješiti ovo pitanje izvješća da se ne bi zatrpali nepotrebnim računovodstvenim i financijskim dokumentacijama koje krajem slučaja mogu i otežati izbornu kompaniju. Hvala lijepa. lijepa i vama. Zahvalili ste se zakonodavcu što je prihvatio vaše sugestije ali zakonodavac smo mi a Vlada je samo predlagatelj. Imamo tri replike. Prvo Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Salapiću postoje stvari koje je teško objasniti kako će se pravdati. listi pravdanja trebalo bi biti na najmanjoj općini od kuda su kobasice, da li je to donacija, od kuda je šunka ili pršut sve bi to trebalo biti dopisano kao donacija i prezentirano. Po svim zakonima koje danas imamo. Jednako tako teško će biti razlučiti kada je pojedinca koji se kandidira za župana u drugoj funkciji i nosiocu liste za županijsku skupštinu. Jednako tako za načelnika općine i za nosioca predstavničkog tijela. kako će ti računi biti podijeljeni i pravdanja vjerojatno pitanje u ovom zakonu nije definirano i riješeno. Stoga 33 tisuće izvješća sigurno će zatrpati ono što se želi vidjeti i odmaknuti od stvarnosti da bi bilo transparentno jasno i pregledno financiranje političkih stranaka. puno puta bez obzira što je SDP dobio zadnje izvješće vjerojatno revizija je imala u vidu da će oni biti na vlasti pa je dobilo bezuvjetnu ocjenu, svih drugih godina je bilo uvjetno i svih drugih godina je bilo netransparentno kao što smo čuli i u Zagrebu pa i u nekim drugim sredinama no međutim nisu provedene nikakve istrage, nije se ušlo u meritum stvari kako se financiralo i tko je davao novce. A sjećamo se izjave na sudu gospodina Miličića koji je rekao, ma davao sam jednima i drugima iz te iste tvrtke koja je u gabuli danas. Tamo i niz drugih i jednima i drugima su davali da bi imali političku mogućnost stjecanja državnih novaca. Hvala potpredsjedniče. Kolega Đakić ja se slažem sa vašim tezama i o bojaznima koje ste iznijeli u svojoj raspravi u osvrtu na moju raspravu u ime kluba. Svakako bi trebalo izbore učiniti transparentnijima i mi smo svi zajedno ovdje složni da smo zato da ova kampanje prođe u jednom drugačijem ozračju svatko će potrošiti onoliko koliko može. Ja osobno mislim da će ova kampanja biti ne toliko skupa, ne nalazimo se baš u sjajnoj gospodarskoj poziciji u državi da će bilo tko moći potrošiti previše novaca za kampanju ali do konačnog glasovanja da treba razmisliti o tome jeli nam potrebno ovakva regulativa sa ovakvim brojem računa i ovakvim financijskim zavrzlamama koje ovaj zakon donosi. To svakako možemo još promijeniti do glasovanje. izbori trebali biti takvi da su prije svega lako provedivi da budu u demokratskom ozračju i da biračima bude sve jasno poslije izbora da znaju koga su izabrali. A da zakonodavac odnosno mi kao hrvatski sabor možemo donijeti rješenja koja će biti bolja nego ova do sada, to svakako da. Mi se zalažemo za ovo da bude po jednoj izbornoj jedinici odnosno županiji jedan račun koji će biti račun koji će se biti za sve gradove i za sve županije i za grad Zagreb. Hvala lijepa. Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi kolega Salapić vi ste ustvrdili da se ovim zakonom itekako utječe na transparentnost izbora. Mislim ispravno je smatrati da se ovim zakonom djeluje na dio transparentnosti izbora jer ovaj zakon sigurno ne govori o tome što se događa na biračkim kutijama, kod brojanja, kod raznih drugih mogućih malverzacija u izbornom postupku. A isto tako govoriti da cijeli ovaj zakon govori o transparentnosti isto ne mora biti točno jer postoji nešto što je ciljano područje u koje se treba postaviti nova i veća transparentnost, a to su donacije. Redovno financiranje stranke ja nisam čuo još u ovoj sabornici da netko ima nešto protiv, to je potpuno transparentno može biti da nedostaje neki dokument u trošenju sredstava itd. ali to je prekršajna odgovornost. Međutim ono što bode u oči na što s pravom pažnju koncentriraju udruge civilnog društva jesu donacije. Zašto? Pa zato što ne daju se donacije zobog toga što neko voli neku stranku nego nekada netko nešto od nekoga dal u izvršnoj vlasti dal u predstavničkoj vlasti očekuje. Pustimo mi tu lijepu ljubav i romantiku jer činjenica da to po meni ne postoji. Prema tome to je ciljano područje kome treba više pažnje obratiti. Odgovor na repliku poštovani Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Ja se slažem uvaženi kolega u potpunosti s vama. To je jedno sumnjivo područje koje je bilo do sada i dobro je da je to zakonom tako regulirano. Mi to i podržavamo. Da li će zaista doći do tih rješenja da će netko poslije izbora provesti kampanju pa neku donaciju vratiti svome uplatitelju i jesu li takva vremena ili nisu to ćemo vidjeti na izbornoj kampanji. Ali svakako to je jedno područje koje je je najvažnije za ovaj zakon. ma nekad je potrebno i spomenuti da su i sumnje koje je ruska komisija izrazila dajući preporuke nama kakav zakon trebamo donijeti nastale zbog nekih nedoumica koje smo imali do sada u izbornim kampanjama. Recimo jedna Švedska ili Švicarska oni uopće nemaju nikakav način regulirano pitanje financiranja stranaka u kampanjama jer kod njih razina na korupciju u političkom djelovanju nula. Tako da jedeno društvo ima sveukupno povjerenje u sustav i nije uopće potrebno zakonima regulirati to pitanje niti donacija niti plaćanja strankama. Dakle vjerujem da ćemo i mi ulaskom u EU se moći ugledati na jednu Švedsku i Švicarsku i zemlje koje imaju takva rješenja u zakonu gdje nemaju ovakve nedoumice i pitanja što bi bilo kada bi bilo s obzirom na sve sumnje koje su bačene na politiku i političare u izbornim kampanjama. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** I posljednja replika poštovani zastupnik Dražen Đurović. Hvala. Pa evo kolega Salapiću ne čini li se vama da je možda zakonodavac upravo iz te bojazni iz nekih koruptivnih događaja koja su obilježila političku prošlost u RH možda malo prenormirao to cijelo zakonodavstvo? I na kraju i ministar je u svom nastupu zapravo nastupio u stilu da se on pribojava političke korupcije pa je zbog toga to bolje pojačanim prenormiranjem tog zakonodavstva prevenirati. Mislim da moramo imati ipak malo povjerenje u ovo hrvatsko društvo, ipak je ono malo drugačije nego što je bilo prije 5 ili 10 godina. I ne možemo mi prenormiranjem, mislim taj je zakon zaista izprenormiran u cijelom nizu svojih elemenata, mi ne možemo s time spriječiti pravnu državu da radi svoj posao. Ne možemo ni spriječit one ljude koji žele kršit zakone da ih krše, oni će ih kršiti jer mi u ovom zakonu na kraju kakav god on bio ništa ne govorimo o 10 tisuća eura koje će netko nekome dati u ruke i netko će ih jednostavno potrošit. Dakle ti novci koji se mogu pojaviti iz ruke u ruku oni uvijek mogu postojati i mi ih zakonom ne možemo izregulirat, ali nekakvim prenormiranjem i ovakvim mrvljenjem na ove silne, brojne izborne jedinice, općine i gradove pa onda i desetke listi koje će se po njima pojavljivat pa na ove desetke tisuća računa koje će se otvorit otvorit i pod utjecajem raznoraznih udruga od kojih svi imaju ideju što bi trebalo učinit najpametnije za ovo hrvatsko društvo mislim da bi ipak trebali imat možda malo više povjerenja ipak i u razvoj ovog društva kakvo je, pa i u razvoj tog političkog njegovog sustava kakav je i mislim da se povijest ipak baš ako vi to mislite, ipak neće baš tako ponavljat u vremenu koje dolazi. Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Đurović u potpunosti se slažem sa vama, mi smo u strahu nekada od toga da nećemo završit pregovore i da se sve svodi pod poglavlje 23., donosili zakone koje smo vrlo brzo morali mijenjati jer to nije bilo u skladu niti provedivo ponekad u naš pravni sustav. Da će bit takvih zakonskih rješenja koje ćemo brzo mijenjat nakon ulaska u Uniju ja sam siguran u to jer taj monitoring je, ponekad i europski dužnosnici koji su gledali na naše zakone komentirajući naša rješenja i dajući prijedloge i naredbe ono što moramo učiniti, možda ni u svojim zemljama tako nisu imali. Ja sam za potpuni ulazak Hrvatske u Europsku uniju, mi smo previše napora učinili i previše borbe proveli i puno zakona donijeli da bismo našu zemlju, ne samo zakone nego u potpunosti promijenili sustav da bismo postali članice ali da ne trebamo donositi rigoroznije zakone nego što su oni u nekim europskim državama zaista ne trebamo i siguran sam da će nakon ove izborne kampanje, nakon ovih izbora biti potrebno promijeniti ovaj zakon jer će se problemi pojaviti. Zakon bi trebao biti servis onih koji sudjeluju na izborima, to su kandidati političari, nezavisni kandidati koji će bit u kampanji ali da će bit problema izmjena zakona to sam 100% siguran, ne obrnuto jer će ovi velika silna administrativna rješenja administrativna rješenja i naredbe jednostavno zatrpati izbornu kampanju računovodstvenim financijama. Netko je rekao od kolega iz kluba Laburista, to će biti festival računovodstva, ne festival demokracije. Hvala. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime klub HNS-a govorit će poštovani Goran Beus Richembergh.

zakon iz 2011. godine unaprijedi i to prije svega na temelju iskustava koja smo stekli u primjeni ovog zakona nakon proteklih parlamentarnih izbora. Međutim, valja priznati da to nije pravi i realni test funkcionalnosti ovoga zakona jer je i broj izbornih jedinica, onda sukladno tome i broj kandidacijskih lista i kandidata u velikom nesrazmjeru s onim što nas tek čeka, to je njegova puna primjena na lokalnim izborima u svibnju ove godine. Mnogi su od mojih prethodnika pokušali proniknuti u razloge zašto se ovakav zakon uopće donio. Podsjetit ću da je do 2011. godine postojao poseban Zakon o financiranju političkih stranaka kojim je između ostaloga bilo obuhvaćeno i područje financiranja, indirektno i političkih kampanja. Međutim sukladno našim prestrašnim iskustvima i jednoj općoj kulturi korupcije u politici došlo se naprasno do točke nakon koje se nije moglo ignorirati činjenicu da se na prostoru političke promidžbe, političke promocije i kandidacije u prostoru politike događa zapravo pranje javnog novca. Ne samo reketiranje privatnih financijera nego i pranje javnog novca. I tada pritisnuti čitavim nizom slučajeva u javnosti koji su beskrajno srozali ugled politike i političara u Republici Hrvatskoj zapravo smo došli do toga da radimo novi zakon koji će na nekim novim načelima definirati pravila igre i to na svim razinama izbora, osim mjesnih izbora jer kao što vidite ovaj zakon i nijedan drugi uopće ne spominju izbore za mjesnu samoupravu. Iskustva sa prošlih parlamentarnih izbora su bila vrijedna, osobito iskustva koja su došla od Državne revizije, odnosno od DIP-a pa i svih pa i svih onih koji sudjeluju danas u ovome postupku s pozicije profesionalnih članova vladinih struktura, odnosno nas političara. Samo oni koji su vodili lokalne kampanje, samo oni koji su na razini stranke u lokalnoj sredini ili regionalnoj sredini bili u prilici da vode određene poslove u kampanja znaju što znači i od čega se sve sastoji takav jedan složeni proces i koliko je važno zapravo imati neposredno iskustvo da bi se taj proces razumio jer intencija svakog zakona pa i ovog zakona mora biti da se postignu funkcionalna rješenja, dakle rješenja koja će biti jasna, svima podjednako jasna, lako obvezujuća, još lakše primjenjiva, a onda u konačnici da daju matricu s koje će se jasno iščitavati kako se troše novci. U pravu su oni koji pristupajući kritikama ovog prijedloga kažu da svojevrsna inflacija žiroračuna može dovesti do smanjenja transparentnosti cijeloga toga postupka. Da, to je istina, jer mi s jedne strane možemo dakle normama utvrditi sve ove obveze i otvaranja žiro-računa i podnošenja izvješća ne jednoga nego tri, ne tri nego možemo i deset, ali se postavlja pitanje što nakon toga? Tko je u stanju kvalitetno procesuirati sve te informacije i o žiro-računima i sve informacije koje sadrže izvješća? Komparirati ih sa stvarnim stanjima na računu, komparirati ih sa izvješćima koja su dobili o financiranju političkih stranaka za redoviti rad i utvrditi zapravo da li se tu pronalazi nekakav prostor koji budi sumnje u način kako se sredstvima raspolagalo. S druge strane, u pravu su i oni koji kažu da ključni problemi koji su se javljali u raspolaganju javnim i privatnim novcem u kampanjama se ne može pratiti preko računa i definitivno nemaju nikakve veze sa bankovnim računima. To su isplate keša, to su isplate u naturalnim davanjima, odnosno donacijama različitog tipa od tih kobasica, jabuka, mandarina pa uključujući i sredstva promidžbe koje je netko otisnuo i besplatno donirao, odnosno bez naknade ustupio. Dakle, tu je prostor za manipulaciju puno, puno veći nego ovaj kojega je u stanju pratiti svaki uređeni sustav preko bankovnih računa. Točno je onaj tko nije u stanju otići u obližnju banku, otvoriti račun, platiti naknadu za njegovo zatvaranje, ispisati tri izvješća na A4 stranici nije baš ozbiljan akter bilo kakvih izbornih postupaka. Da, to je točno. Ali nisam siguran da ćemo, kao što reče kolega Stazić u svojoj raspravi u ime kluba, ovakvim rješenjima odbiti ridikule od izbora. Koliko je meni poznato ridikuli trenutno raspolažu s dovoljno para, čak štoviše mnogi od njih nad kojima se skandaliziramo i u politici imaju puno, puno para možda nego svi mi zajedno ovdje. Dakle, to ih neće spriječiti. Spriječit će ih možda neki drugi instituti, ali u konačnici spriječit će ih volja građana. Želim reći da smo mi iz HNS-a i u prvome čitanju pa i na raspravama u odborima upozorili da je moguće donekle pojednostaviti i procedure, a onda posljedično tome i smanjiti ovaj famozni broj od 11 tisuća računa ukoliko ovaj zakon prepozna institut koalicije stranaka. Naime, naš Izborni zakon ne priječi strankama da se udruže u prijeizbornu koaliciju i u tome smislu ne bi bilo loše da i ovaj zakon prepozna taj institut. Koalicije počivaju na međustranačkim sporazumima. Svaka stranka koja sudjeluje u tom postupku i izlazi zajedno s drugim partnerima na izbore međusobno utvrđuje odnose upravo tim sporazumom, ili osnovnim ili aneksima. U tome smislu i mi predlažemo da se pojednostavi ova priča na način da se koalicijama omogući da kad već ističu zajedničku kandidatkinju ili zajedničkog kandidata, odnosno zajedničku listu jer nama je u cilju da pratimo koliko košta kampanja određenog kandidata, odnosno kandidatkinje, odnosno određene kandidacijske liste. Dakle, kad je već tako da se zapravo posluje preko jednog računa kojega će otvoriti bilo koja od tih 2, 3, 4 ili 5 političkih stranaka, naravno po ovlaštenju uz suglasnost sa ostalim partnerima. Dakle, ukoliko koalicija položi međustranački sporazum kojim je to definirano DIP-u stvar je vrlo jednostavna, u ime jedne koalicije jedna stranka će otvoriti jedan račun za kandidate za izvršnu vlast, drugi račun za kandidate za predstavničku predstavničku i imat ćemo dva računa. Kako će stranke između sebe dogovoriti raspodjelu troškova, odnosno obveza plaćanja prihoda na taj račun iz kojega će se financirati troškovi to je njihova stvar. Oni to mogu definirati obzirom na odnose snaga na samoj listi, obzirom na to koliki su im lokalni rejtinzi, obzirom na to koliko tko tog časa može logistički pomoći. Dakle, to je njihova interna stvar. I tu se ne bi trebalo previše zamarati. Na ovaj način što se tiče lokalnih izbora pretpostavljam da ćemo u startu anulirati negdje oko 4 tisuće potencijalnih žiro-računa. A nije svejedno je li ih 5, 6 ili 11, 12. I u tom smislu evo to je naš konstruktivni prilog ovoj raspravi da se pokuša do izglasavanja zakona amandmanom reagirati u ako se ne varam članak 12. ovih izmjena i dopuna kako bi se taj problem umanjio. U svakome slučaju mi moramo znati da smo politička nacija s visoko razvijenom koruptivnom kulturom. Da se to osobito ogleda i u političkome životu i u političkim procesima i da će proći vrijeme, ali trebamo biti svjesni da u tome nismo usamljeni niti smo najgori. Da se zapravo načela funkcioniranja i u procesima političke promidžbe i komunikacije s biračima promjene na bolje, na višu razinu odgovornosti. Da se odmaknemo od onih loših iskustava, trebat će vremena. U tome smislu trebat će nam i iskustva konkretnih izbora. Ja sam siguran da će izbori u svibnju i drugi krug čini mi se 2. lipnja ove godine pomoći da vidimo zapravo funkcionalnost ovog zakonskog rješenja u punom njegovom profilu. Možda ne odmah, možda tek negdje koncem godine kad se saberu sva izvješća, saberu sva izvješća, kad DIP i Državna revizija potegnu crtu pod ovu priču i kad sumiraju sva konkretna iskustva ali onda ćemo biti u stanju možda otići i korak dalje korigirati, prilagoditi ovaj model kako bi on postigao na svojoj jednostavnosti i funkcionalnosti. Do tada naša je obveza podržati ovakav pristup koji načelno ide prema povećanju transparentnosti trošenja javnih sredstava, jer političke stranke uglavnom koriste sredstva sredstva iz javnih izvora, to je dominantan prihod. I u tome smislu klub HNS liberalnih demokrata podržava ovaj prijedlog Vlade i glasovat ćemo za ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa.

ridikuli su i u vrhu politike, vode gradove, manipuliraju milijardama, svakodnevno mi to čitamo, zgražavamo se nad tim, ali pravna država ne reagira. Samo da se ne ponovi ista priča, imamo 700 računa, ali je kampanja tri puta skuplja od zbira novca na tih 700 računa. Napravili smo transparentno poslovanje, otvorili smo 700 računa, piše nešto na tim računima, kad smo sve to skupa zbrojili vidjeli smo da ta računica ne štima. Tko se bavi tim poslom? Znamo dobro tko se i prije trebao baviti tim poslom i tko bi se trebao ubuduće baviti tim poslom. Stvar je u tome što se ne povećava transparentnost brojem računa zato što je netko već prije od kolega rekao, ne može se kontrolirati ako netko da 10 tisuća kuna ispod stola i 10 tisuća eura, to se ne vidi, ali se vidi zbroj plakata, vidi se broj reklama, vidi se da je neka stranka dijelila 100 ili 200 tisuća listića, stavljala u sandučiće. Znači trebamo, treba pravna država nadzirat, ne trebam mi političari nadzirat jednog, drugog i prijavljivat svoje nekakve neosnovane sumnje. Tek onda ćemo napraviti veliki kaos na političkoj sceni. Kolega Vukšiću vaše sumnje nisu bez osnova, one doista su utemeljene i na onome što čitamo u medijima, prateći dakle razvijanje političke situacije, odnosno demokracije u hrvatskome političkom društvu. Tisuće i tisuće razloga da prestanemo vjerovati u njegovo zdravlje, ali nama to savjest ne dozvoljava. Dakle, ne smijemo i ne možemo pristati na takav pristup, da će svakoga dana biti samo gore. Naša je zadaća, tome smo se posvetili, da baš donošenjem zakona i stalnim govorenjem o tome osiguramo da sutra bude bolje, da se lupeži bolje vide. Nije na nama da ih naganjamo jer nemao ta sredstva, ali ako ih osvijetlimo dobrim rješenjima doći će već neko tko će ih onda procesuirati onako kako to zakon nalaže. Pa i one redikule koje spominjete, koji vode neke gradove, nema gore kazne za birača nego da ga razočara onaj za koga je glasovao i da ga još k tome pred čitavom nacijom i osramoti. Ja vjerujem u sposobnost tih ljudi koji su glasali za te ljude, da na sljedećim izborima više neće ponoviti tu grešku, i ako to jesu u stanju napraviti po inerciji, pozivam ih da još jednom dobro, dobro razmisle, po onoj našoj stranačkoj, jednoj paroli¨"Pazi koga biraš.". Hvala Uvaženi kolega Beus vi ste naravno ostavili mogućnost da predlagač zakona prihvati ili ne prihvati amandman koji ste obrazlagali. I rekli ste da je sigurno da ćemo vidjeti u lipnju stvarne dosege i rezultate ovog zakona, ali uvaženi kolega Beus zar nije to metoda vlastite kože, zar nije to nenaučna metoda, zar mi ne bi trebali biti, da li jesmo, to je drugo pitanje ozbiljni i odgovorni, i znati o čemu govorimo i poznavati sustav, poznavati greške sustava i truditi se da unaprijedimo sustav. Da li smo takvi o tom odlučuju građani svake 4 godine dajući nam ili ne dajući nam povjerenje. Ali ja mislim da mi ovdje imamo kritičnu masu iskustava, da jesmo kompetentni reći da li je nešto, kako ste vi sami rekli, jasno i lako provedivo, ili je nešto prenormirano i prekomplicirano. I mislim da tu moramo imati osjećaj za mjeru. Hvala lijepa. Richembergh, Goran (HNS)** Kolega Hrelja najlakše bi mi bilo odgovoriti vam da neki ljudi dobro reagiraju na antibiotike, neki ne. A mislim da sam zaslužujete više, zaslužujete između ostaloga da vam objasnim zašto imam povjerenje u ovu Vladu i zašto imam povjerenja u ministra Bauka. Reći ću vam između ostalog i zbog toga jer smo danas u ovome Domu raspravljali o potpuno novome z+Zakon o pravu na pristup informaciji. Meni je i to jedan signal, da ekipa koju vodi ministar Bauk, koji je i sam stranački dužnosnik na lokalnoj razini koji je i sam vodio kampanje i znade o čemu se radi, ima najbolje namjere da ovo pitanje do glasovanja o ovome zakonu dovede na jednu razinu koja će svima biti, što je moguće prihvatljivija. tom smislu smo mi i predložili određene promjene i aktivno sudjelujemo u ovoj raspravi, prije svega mi koji smo prošli to lokalno iskustvo. Ja to, tu vrstu povjerenja imam i ja sam siguran da i vi dijelite tu vrstu povjerenja sa mnom. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** I posljednja replika poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa potaknuo me štovani kolega Beus da evo primijetim kako ćemo se složiti oko toga da je politika častan posao, kako ćemo se složiti oko toga da je uistinu kampanja i prostor u kojem se borimo za povjerenje naših naših glasača, naših birača prostor u kojem moramo pokazati kakvi smo. Ako to ne možemo drugačije, onda to moramo pokazati i uz pomoć zakona koji će nam osigurati mehanizme da put novca bude transparentan. Sigurno nekada kada nemamo druge modele, kada imamo zemlju u kojoj nažalost ni danas nemamo nultu stopu tolerancije na korupciju. Moramo stvarati zakonske okvire kojima ćemo pratiti upravo taj put novca u kampanji za razliku od onoga što je tu uvaženi kolega Vukšić rekao vidljivog djela kampanje onog velikog broja letaka, džambo plakata, reklama i onoga što zapravo ova izvješća prikazuju. Moramo pokušati svi zajedno pokazati da taj častan i odgovoran posao činimo u funkciji javnoga dobra i da ćemo na taj način raditi i kasnije kada ta kampanja bude gotova. Iako nažalost ne možemo drugačije onda je možda jedini put staviti to u zakonske okvire i prisiliti sve nas skupa da se po određenim normama ponašamo. Naravno da bi bilo puno jednostavnije uzeti u obzir što je to koalicija ili uzeti u obzir da nije svaka lokalna razina jednako velika i jednako atraktivna i da neće na svima njima biti samo jedan, dva ili tri kandidata, već da ćemo vjerojatno imati veliki broj koalicijskih lista i da bi možda bilo puno jednostavnije uzeti u obzir da je to jedna skupina građana koja zajednički stoji iza određenog rješenja i koja zajednički odgovorna pa onda da to tako i kroz ovaj amandman prikažemo. Zahvaljujem. Kolegice Posavec Krivec u pravu ste. Našu generaciju koja se bavi politikom treba disciplinirati zakonom. Ja bih volio da one koji dolaze iza nas ne treba disciplinirati zakonima kad je riječ o postupanju s javnim novcem i o postupanju s kampanjama i zato bih volio da na njih djeluje građanski odgoj. I da ga se konačno uvede u škole, da svako dijete od ranoga dozna kako funkcionira društvo koje želi biti časno, pošteno i koje otvara perspektive svojim građanima. Da nas treba disciplinirati zakonima i zato smo tu, ali evo i vama poziv i svima nama pobrinimo se da naša djeca u ovim problemima doznaju već u školi, da ih se uči za aktivno i odgovorno građanstvo, i da im sutra kad dođu u opoziciju da im netko želi korumpirati u politici da ga odbiju, i da kažu meni više vrijedi moj obraz, ono što znam i ono što želim napraviti za korist svih nego sve druge metode kako doći do politike i do političke funkcije. Eto nam izazova. Posljednji klub, Klub HSU-a i poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre. Ja sam isto nešto sada u ovim replikama prije naučio, kolega Beus mi je zorno pokazao kako se brani amandman amandman pohvališ ministra onda ima više šanse da prođe amandman, ali ja dijelim isto mišljenje. Doista mislim da će ministar da će ministar uzeti u obzir sve ove naše primjedbe i na kraju na najbolji mogući način popraviti ovaj zakon jer doista ima neke nedostatke. Naravno želim unaprijed reći da će Klub HSM-a podržati sve ono što je dobro u tom zakonu, te dileme nema i nije sporno da želimo blokirati bilo kakva dobra buduća rješenja. ja bih se sada ako ministar ima minutu vremena, ja bih se sada vrlo slikovito izrazio kako doživljavam sadašnji sustav financiranja političkih stranaka, imali smo neko vrijeme, imali smo to financiranje, mogli bi nazvati kao sustav otpadnih voda sve zajedno, onda smo oborinske vode odvojili od fekalnih voda i sada analiziramo svaku za sebe. Ako tvrdimo da su oborinske vode redovno financiranje onda imamo godišnja izvješća, imamo reviziju, imamo tijela stranke, nadzorne odbore koji kontroliraju financiranje dakle sve mora biti pokriveno. i za donacije imamo analiziranje kako one funkcioniramo, nazovimo ih tim prljavim vodama i tu treba po ovom zakonu, ne sada po izmjenama i dopunama nego po postojeće zakonu treba dati izvješće jedinici lokalne samouprave da li je netko dva puta godišnje, da li je netko primio donaciju To većina stranaka ni ne zna da je u obavezi. Reagira samo kad lokalna zajednica pošalje jedan takav zahtjev. Mi smo i do sad trebali otvoriti novi račun jer imam kao predsjednik stranke prijavu jer nismo otvorili račun za izvanredne izbore u Lokvama. Naravno potrošili smo nula, ušlo je nula jer smo bili u koaliciji, naravno nismo imali neki rezultat i nema osnova da nas netko zbog toga kazni, ali po postojećem zakonu je trebalo već u izvanrednim izborima prošle godine ovaj otvoriti račun. Dakle ne uvodimo ništa novo,dakle to su fantastični sustavi kontrole koji imamo. I sad dolazimo do prijedloga ovoga zakona, prijedloga zakona u članku 12. koji kaže ta dva razdvojena izvora financiranja sada ćemo baciti na novi račun koji će otvoriti svaka stranka za sebe i za svoju listu, za svog kandidata i spojiti ćemo ponovno sredstva koje su dolazile od donacija i sredstva koja smo planirali potrošiti redovnom financiranju za izbore. Dakle ta dva izvora opet spajamo na zajednički račun. Zašto? Zašto to radimo, to meni nikako nije jasno jer u članku 13. stavak 1. kaže da mi moramo planirati sredstva iz redovnog financiranja koja ćemo potrošiti u izbornoj kampanji. A kaže sljedeći stavak vlastita sredstva koje političke stranke nezavisne liste odnosno liste grupe birača kandidati namjeravaju utrošiti za … moraju biti uplaćena na poseban račun iz članka 14.ovoga zakona. Zašto to sada spajamo? Što znači da su ovi nas krivo optužili kao stranku jer mi nismo trebali otvoriti taj račun jer nismo imali nikakvih donacija. nismo imali nikakvih donacija. Sada nam se kaže moraš otvoriti imo-nemo donacija i moraš sredstva iz redovnog poslovanja stranke prebaciti na taj račun. Mi tvrdimo da to ne bi trebalo. Ako sam ih planirao u redovitim sredstvima koje imam na općinskom, gradskom ili županijskom računu ili središnjem računu stranke pa sam ih podijelio koliko ću za koga dati u redovnim financiranju mislim da je to sasvim dovoljno jer to planski predvidivo i kontrolabilno. Sasvim dovoljno i ne treba otvarati novi račun. Tako da mi u amandmanu predlažemo da se ovo briše da se ova sredstva miješaju dakle stav 2.članka 11.da se briše, a da se isto tako ostavi mogućnost da onaj koji ne planira sredstva za donacije ne mora otvoriti novi žiroračun, odnosno novi račun kod poslovne banke. Dakle pokušavamo olakšati. Mi nismo za ovo naše rješenje koje smo amandmanski predložili koje bi trebalo isključivati druga rješenja. Ne, najbolje bi bilo kada bi prošlo rješenje koje je predložio kolega Beus u ime HNS-a jer to u bitnome u bitnome olakšava financiranje izborne promidžbe i izborne kampanje kod koalicija, a ovo je nešto drugo što se kako bi rekli tiče nas kada idemo samostalno na izbore. Dakle još jednom ponavljam, naš prijedlog, prijedlog HSU-a je da stranke koje ne predviđaju donacije nemaju obvezu otvaranja posebnog računa. Situacija je potpuno čista to se da kontrolirati. jesam li dobio ili nisam dobio donacije. Ako nisam zašto me maltretiraš da moram otvarati račun. Rješenje koje nam je ponuđeno limitira demokraciju. Nešto sam govorio u replici o tome. Zašto? Po predloženim rješenjima stranka koja nema registrirani organizacijski oblik u nekoj općini, gradu ili županiji ne može izaći na izbore. Ne zato što je priječi ovaj zakon nego što joj banka neće otvoriti račun ako nema otvoren račun ne može izaći na izbore. Zašto joj banka neće otvoriti račun? Jeste li probali otvarati račune za vaše organizacijske jedinice? Ne možeš otvoriti račun ako nisi registriran u Ministarstvu uprave kao organizacioni dio određene stranke. Prema tome po ovom rješenju koje sada imamo u zakonu nemoguće je izaći na izbore gdje nemamo organizacijske oblike oblike koji su registrirani u našem statutu. Kod nas su to općinske, gradske, županijske organizacije, negdje su to općinski, gradski, županijski ogranci ili kako se već zovu. Ali ovaj sadašnje predloženo rješenje limitira taj izlazak na izbore. Isto tako HSU slobodan sam ispred stranke HSU-a predložiti jedno rješenje jer govorimo o cijelom zakonu, ne govorimo samo o žiroračunima i financiranju, suočen sa jednom činjenicom da za 2011.godinu 56 političkih stranaka nije dalo svoje financijsko izvješće za 2011.godinu. to su Akcija Hrvatske republikanske seljačke stranke, autohtona Hrvatska stranka prava, banijska, demokratska dosta egzotičnih imena ovdje Gospodarska stranka, Građanska stranka Sisak, Hrvatska Hrvatska pučka stranka, Hrvatska radnička stranka, Hrvatska romska demokratska stranka, Hrvatski narodnjaci, Hrvatski demokratski centar, Splitska stranka umirovljenika, Nova Hrvatska, Nova generacija 56 stranaka registriranih u Ministarstvu uprave nije dostavilo financijsko izvješće, a bili su obvezni.

budu izbrisani iz registra političkih stranaka. Što će mi stranka koja se iz zimskog sna probudi svake 4 godine. ili ispunjavaj sve obaveze ili nemoj postojati. nemoj postojati. Da li bi to bio deficit demokracije? Da li bi to bilo limitiranje nečijih prava na političko djelovanje? Mislim da ne bi. Mislim da je prijedlog vrlo konkretan. Da raščistimo tu političku scenu jer postoje političke stranke koje će otvoriti svoje račune, nemaju nikakvih prihoda, prikazat će nulu a visit će negdje na nekim plakatima. visit će negdje na nekim plakatima. I vi ste toga svjesni vi znate da se to događa jer je u interesu onih koji namjeravaju pobijediti u određenoj jedinici lokalne samouprave u interesu je da ima što više rasipa glasova jer to onda donosi pobjedniku pobjedniku mandate. Mislim ne možemo raspravljati o ovom zakonu a da ne poznamo izborni inženjering ili pravila izborne utakmice. Dakle isto tako ovdje je bila jedna tvrdnja jedna izrečena misao koju bih ponovno podcrtao, da u transparentnosti i financiranja izbornih kampanja, izborne promidžbe trebali bi aktivnu ulogu imati i radio i TV postaje i oni bi trebali imati neku obavezu pogotovo javni servisi, a ne samo povuć novac. Zašto, pa oni bi mogli kao doprinos transparentnosti financiranja odnosno izborne promidžbe i financiranja izborne kampanje reći po kojoj cijeni i koliko puta su objavili određenu uslugu za koju političku stranku. I kad uparite ta dva izvješća onda ćete doći do nekih rezultata koji odgovaraju stvarnom trošku ili koji ne odgovaraju stvarnom trošku. Naravno, mi smo zato u HSU-u da se ovdje nađu u ovom zakonu jasna, precizna i lako provediva rješenja, upravo onako kako je kolega Beus ispred kluba HNS-a rekao jer je rekao jer je to doprinos onoj slici da ćemo napraviti pošten i dobar posao i nećemo kod naših građana, kod naših birača ostavljati dojam da smo nešto zamutili. da smo nešto zamutili. Prema tome, apeliram na predlagača da sa najvećom dozom pažnje razmotri naše amandmane, da ako nešto treba još i doradit da nas slobodno pozove da pojasnimo određene pozicije zašto tako ajmo reći "radikalno nastupamo", ali jedini nam je interes da dobijemo bolji, bolji, kvalitetniji, jasniji i provedljiviji zakon. Hvala vam lijepa. Uvaženi kolega, rekli ste na samome početku da će HSU podržati sve ono što je dobro u zakonu. Evo časna riječ i Laburisti će podržati sve ono što je dobro u Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, ali priznajem nismo još pronašli model kako podržati dobro, a odbiti loše pa prema tome ja vas lijepo molim da mi pojasnite, Hrvatskom saboru. Vjerojatno bi druge kolege htjele znati, možete i u kuloaru, ne trebate javno, da znamo. To će biti vjerojatno nova metodologija glasovanja. I u potpunosti se s vama slažem, 56 stranaka koje nije dostavilo financijsko izvješće njih treba ukinuti, izbrisati i to sasvim sigurno ne bi bio pokazatelj manjka demokracije u Hrvatskoj nego poštivanje zakona u Hrvatskoj. Ako nisu u stanju i ako ne poštuju zakone Republike Hrvatske ne trebaju biti u registru hrvatskih stranaka. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi kolega Vukšić, naravno možda sam ispustio nenamjerno reći da ovaj zakon ima puno dobrih rješenja u smislu popravaka, preciziranja, preciznijih uređenja u odnosu na postojeće stanje i on ima svoju kvalitetu. Ne može se reći da treba ga odbacit, ni u kom slučaju. On je vrijedan naše pažnje. Naravno da bih i ja volio kao i vi da stvorimo sustav, nadam se da ćemo uz kavicu porazgovarat kako da stvorimo sustav da u nekom zakonu ono što je jako vrijedno izdvojimo, ono drugo bude podložno promjenama. Još nisam ni ja došao do takvog zaključka, a možda ćemo zajedno lakše. zajedno lakše. A drugo, hvala vam na podršci oko 56 političkih stranaka koje nisu dostavile izvješća, ja doista isto mislim da ih treba izbrisati i da ne bi bili u demokratskom deficitu zbog toga. **Stazić, Nenad Hvala lijepa. Kolega Hrelja, moram priznat da sam nemalo ostao iznenađen kad ste ovaj zakon sveli na razinu kanalizacije uspoređujući ga sa oborinskim i fekalnim vodama. Mislim da to nije primjereno za ovaj dom i da ste trebali dobit opomenu od predsjedavajućeg ali dobro, svatko ima pravo reći što misli pa možete i vi. Mislim da ovaj zakon ima dobrih rješenja, ali očito da vi niste shvatili poruku koju su vam poslali. Vi ste jedna ipak mala stranka pod navodnicima mala, može biti i velika, SDP više ne želi vama dijeliti funkcije tj. fotelje i još plaćati za to iz svojih sredstava. To je jasna poruka. Ako već hoćete fotelje barem platite jedan dio troškova do tih fotelja i to je to. A sad način na koji se vi pokušavate izboriti za to što je legitimno, da i dalje imate fotelje, a da ništa ne košta i to je to. Isto je legitimno. Međutim ovo očito više ne prolazi, dobri ste ako treba koalirat i stvorit jednu veliku kobasicu političkih stranaka kao dokaz snage i umijeća, a loši ako treba dat malo novaca i to je istina. A upotrijebili ste i krivi primjer, Lokve, zašto ste tamo izgubili, ste se krivo rasporedili, SDP je dobio 2 vijećnika, HDZ 4, HSLS 1 i HNS 1, a vi ste ostali sa trećim mjestom izvan dosega jer ste se loše rasporedili iako su vam namjere bile dobre. A količina uloženog novca nije primarna, to su pokazale i Lokve nego što ljudi rade. Tamo je SDP konstantno godinu dana opstruirao rad općinskog vijeća i rad načelnika, nije htio donijeti proračun i građani su to na izborima kaznili. Tako će vam biti i na ovim izborima. Prije nego što dam pravo na odgovor, jedno pojašnjenje jer sam prozvan da sam trebao dati opomenu. Gledajte, naš Poslovnik predviđa da se opomena daje ako netko vrijeđa predlagatelja ili nekog drugog zastupnika, ali još uvijek nismo predvidjeli da se daje opomena ako netko vrijeđa zakon. Prema tome zakon se može usporedit s kanalizacijom, sa smećem, s bilo čime, to je stvar zastupnika. … /Upadica se ne razumije./ … A sada Poštovani kolega Borić, da ste malo ranije ušli i bili ovdje za vrijeme rasprave klubova znali bi tko je što rekao. Ja sam prijedlog kolege Beusa vezan uz jedan račun za koalicijsku listu podržao ali to nije naš izvorni prijedlog i sigurno je da on olakšava život strankama. Što se tiče tko je gdje dobio i tko će dobiti ja nisam zbog toga što smo mala stranka, zbog toga frustriran, dapače ponosan sam ponosan sam jer sve što smo dobili ostvarili smo svojim trudom i nemamo nikakvih problema sa svojom veličinom. Ja mislim da se vi morate zabrinuti za svoju veličinu. I zadnje što vam moram što vam moram odgovoriti u Hrvatskom saboru imam 10 godina iskustva i znam pouzdano da po Poslovniku nije zabranjeno slikovito izražavanje, a vi ako ste se našli pogođeni ja vam tu ne mogu pomoći. Hvala lijepa.

Po pitanju ovoga zakona jer doista evo mi ljudi koji smo dugo u jedinicama lokalne samouprave i koji smo na pozicijama stranačkima znam samo jedno, da smo se borili da taj zakon koji se i prije donosio da bude što transparentniji i da bude što vidljiviji i da bude što prepoznatljiviji. Što danas otvaranje ovih silnih računa u gradovima, općinama, županijama znači? Postavlja se pitanje ma tko će to sve skupa pročitati, sva ona silna izvješća i bojim se da je ovo samo još donošenje jednog zakona koji neće polučiti nikakve rezultate i koji će se pretvoriti u jednu veliku administraciju sa novim zapošljavanjem ljudi a da istovremeno ti ljudi niti taj zakon nije trebalo donositi. Sjećam se i '90-ih godina kada smo prelazili iz jednog socijalističkog sustava i formirali svoju državu vikali smo dolje birokracija. Pa što to mi danas radimo? Pa mi ponovno uvodimo birokraciju samim ovim zakonom i stvaramo si određene probleme. Pa kolega je maloprije ovdje govorio mi faktički trebamo dati izvješća tko je donio 5 litara vina, tko je donio kobasicu, da li je kuhana, da li je pečena, tko je donio šunku. Pa to je katastrofa ljudi moji kakve mi zakone donosimo. Zašto ne svedemo to na jednostavnost i zašto ne donosimo zakone koji su kao što sam rekao na početku prepoznatljivi i gdje će svaki građanin moći to prepoznati. Ovo je ništa drugo nego birokracija i vraćamo se ponovno 25 godina nazad. Hvala lijepa. Uvaženi kolega naravno da smo mi u HSU-u zabrinuti zbog ovako velikog broja žiro-računa ali naša namjera nije, da nekome prigovaramo da misli da birokracija buja koja će se time baviti nego mi prigovaramo zašto se na neki način popušta udrugama civilnog društva i DIP-u u njihovim stavovima da to mora biti posebni žiro-račun. Mi doista ne vidimo razloga neka gospoda shvate cijeli taj postupak i neka na neki način olakšaju život strankama. Ali moram vas podsjetiti da taj DIP je postao profesionalan profesionalan za vašeg mandata i radi cijeli mandat, stalno nešto radi. Mora imati posla. Prema tome, i s time se mi moramo suočiti i otuda dolaze pritisci da imamo puno više posla nego što ga objektivno treba. Hvala lijepa. da mi svi zapravo iz raznih stranaka ne vidimo neku stvarnu potrebu ni realnu korist ni za hrvatsko društvo od tog umnožavanja tih računa, a mislim da je vaše pitanje koje ste postavili već u dva, tri navrata vrlo legitimno i jasno te da bi predstavnik predlagatelja na njega trebao jasno odgovoriti, ima ih troje. Da li treba i da li se može ili ne može otvarati te pojedinačne račune ako ogranak nema pravnu osobnost na razini općine? To je vrlo jednostavno, ili na razini grada. To su vrlo jednostavna i jasna pitanja na koja bi oni trebali jednostavno izaći i dati odgovor. Odgovor da, odgovor ne. I što to onda znači? Dakle, nema tu neke velike filozofije oko toga. A drugo, što ste rekli što se tiče ovih stranaka, ovih satelitskih fantomskih stranaka koje su neki održavali na životu kako bi uzimale na broju 10 ili 15 tih stranaka se uzme nekoliko posto. Ja bih isto u priličnoj mjeri podržao vašu inicijativu ali ne sad baš na ovaj način kako ste vi iznijeli, no u svakom slučaju što kažu Amerikanci ono izlazna strategija mora biti jasna. Znači, ako je jasno kako se ulazi u registar političkih stranaka mora biti jasno i pod kojim kriterijima se iz tog registra izlazi. Naravno, mi tu imamo problem i udruga građana također koje su nabujale u desecima tisuća i za koje su kriteriji ulaska vrlo jednostavni, a kriteriji izlaska prilično nejasni. Dakle, imamo tu i osim političkih stranaka pitanje udruga građana i te izlazne kriterije bi i za udruge građana, nemojmo bježati od toga, trebalo također razjasniti. Iako je to sad malo već proširena priča. Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Pa uvaženi kolega ja bih inzistirao na odgovoru ministra ili suradnika međutim mislim da nema potrebe jer ovaj zakon ne zabranjuje izlazak izlazak na izbore strankama koje nemaju registrirane temeljne organizacijske oblike u određenim općinama. To zabranjuje procedura. Naime, banka neće otvoriti račun, a ovaj zakon traži da se otvori račun prije izbora. Dakle, u ovom trenutku predstavnici predlagatelja mi ne mogu dati odgovor. Oni eventualno to mogu raščistit, pogledat da li je to stvarno tako kao što kaže i naći rješenje. u pravu ste, na ovakvu jednu tvrdnju trebao bi predstavnik predlagatelja reagirati. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Vidite mi ovdje raspravljamo o financiranju političkih stranaka, prekjučer smo raspravili izvješće Državne revizije, a mi danas dobivamo na klupu mišljenje Vlade Republike Hrvatske. vam najbolje govorio o sistemu, način rada i o zakonu, je li ovakav, ili onakav. No, mislim da je ovdje ključno da znamo da po trenutno važećim propisima ni jedan gradski, općinski ne može otvoriti račun nego može otvoriti podračun. Pravni subjektivitet je na centrali. Prema tome, ovdje cijelo vrijeme govorimo, koristimo krivi termin. Dakle, ne otvara se račun, nego se otvara predračun. Ali kolegice i kolega, pa ja mislim da to prvenstveno u dvije najveće stranke HDZ-u i SDP-u, nama je u interesu da imamo ovdje svakog kandidata za svaku izbornu listu žiro račun, podračun ustvari, zbog transparentnosti i zbog jasnosti. I na kraju krajeva da se ne dogodi, oni koji će imati manje lista, koji će imati manje kandidata da u principu tu svoju kampanju potroše više na pojedinu izbornu jedinicu koja im je bitna. Ovako jasno zakonom definirano koliko po, kandidat može potrošiti, kolik može potrošiti lista mislim da tu nema nikakvog dodatnog administriranja, neće tu biti nikakvih silnih troškova kojima se mi pričamo, tu će možda biti 40, 50 stavki u prosjeku, za ove veće izborne jedinice, veće gradove će vjerojatno biti veće, ali će se isto tako omogućiti svakom građaninu, svakom zainteresiranom čovjeku koji želi prekontrolirati neke stvari da određene panoe i nešto što oni koji su na vlasti koriste da bi prezentirali svoj rad, u principu je izborna kampanja, ali se tak ne tretira. Međutim, ako taj kandidat ima posebno otvoreni račun onda će jasno nekom morat reći koliko taj pano košta. I mislim da, s obzirom na sve, samo jednu rečenicu molim vas još gospodine potpredsjedniče, s obzirom na sve ovo što se govori itd. mislim da bi nam svima trebalo za 2, 3 izborna izborna ciklusa da svaki kandidat i svaka lista ima svoj račun, čisto zbog čistoće u politici. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku Silvano Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi kolega Šuker, vi ste u pravu, mislim svaka stranka je pravni subjekt i ima svoj središnji račun, ostalo jesu dijelovi, odnosno računi organizacijskih dijelova. Ali da budem precizan, ne može se otvoriti podračun stranke ukoliko ne postoji registrirani organizacijski oblik. Ne može se otvoriti podračun ukoliko nemate registrirani organizacijski oblik stranke. Prema tome, to je suština. A drugo, druga vaša primjedba djelomično stoji, ali i sada svaka lista, ako je stranačka lista ima svoj podrčun, barem kod nas. Ja ne znam, vi ste dosta centralizirali pa imate centralno i županijske račune, ali kod nas veći gradovi i svi oni koji imaju prihode i redovno ispunjavaju svoje obveze imaju svoje podrčaune. nije nužno duplirati posao. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Završili smo raspravu po klubovima, pa prelazimo na pojedinačnu raspravu u trajanju od 10 minuta. Riječ dajem poštovanom kolegi Zlatku Komadini. **Komadina, Zlatko (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo ja neću dugo, mene samo interesira da zakon u svojoj konačnosti riješi političku praksu. A politička praksa su često nastupi u koalicijama. I da tu ne filozofiramo i da svaka stranka ne mora imati neki svoj račun, nego da se jasno vidi iz računa

Kandidati, zakon je pisan ko da je kandidat s Marsa, a koalicija sa Venere. Ima često situacija kad su oba s istog planeta, a istina ima i odvojeno, ima i odvojeno pa mora biti odvojeni račun, odvojeno financiranje. Ali bi želio reći da bi bilo dobro da ovaj zakon riješi, ako to nije odvojeno, da se opet jasno vidi financiranje stranke tog kandidata, odnosno koalicije i tog kandidata. Ne ulazeći u odredbe zakona, svrha je zakona da omogući političku praksu na transparentan način. Evo, toliko s moje strane. ne čuje./… Za repliku ste se javili? Ispričavam se, ajde izvolite Hrelja. Uvaženi kolega Komadina, u interesu ovoga što vi zastupati, ja vas podsjećam samo na članak 17. gdje kaže: "Po starom, po važećem zakonu 400 tisuća kuna za izbore za župana, gradonačelnika velikog grada i grada sjedišta županije.", sad će to biti 600, vam je, vrlo je neprecizno rečeno u sljedećem stavu kaže, iznosi propisani u stavku 1. po stavcima 4.,5.,6.,7. i 8. ovog članka za izbore čelnika u jedinicama lokalne i područne, regionalne samouprave odnose se i na izbore za članove predstavničkih tijela tih jedinica. Dajte mi recite za tijelo jedinice, za predstavničko tijelo je uključen iznos u tih 600 ili je to dodatnih 600 tisuća tisuća kuna. Meni u ovom dijelu nije jasno, pa molim ako vi ne znate odgovor, onda neka predlagatelj ovdje da jedan precizan odgovor. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Pa ja bih sve skupa molio da korektno koristimo institut replike. Izvolite gospodine Poštovani kolega Hrelja, po mom sudu to je dva po šest i mislim da sam u pravu.

čitavo popodne raspravljamo o ovom Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Imam dojam da se on u ovom trenutku pretvorio u zakon o otvaranju kako reče kolegica Antičević Zakon o otvaranju pišljivog računa. Tako je rekla nedavno na odboru i što se ovi mali bune što trebaju otvoriti posebne račune. Tako je to izgledalo meni sa tog odbora i mislim da je poruka SDP-a bila jasna, već sam je izgovorio, ako hoćete fotelje izvolite pronaći i nešto novaca ja to mogu pozdravit i HDZ podržava ovaj zakon jer možda uvod u priču o predizbornim koalicijama a ja sam o njima govorio kad smo govorili o Zakonu o lokalnim izborima i na to sveo, na te koalicije praktički svu bit ovih naših lokalnih izbora. Tko može skupiti 12, 13 stranaka u koaliciju taj ne treba imati niti program, ne treba imati niti previše novaca jednostavno samo ljude željne fotelja koji hoće sjesti i pobjeda ne bi trebala biti daleko. Da li to doprinosi lokalnoj sredini, zajednici, lokalnoj ili regionalnoj samoupravi pokazuju rezultati u stvarnosti. Dolazim iz županije gdje imamo veliku koaliciju, nisu nekakvi rezultati. Doduše svake godine sve je gore, ali što je tu je, koalicija opet računa na pobjedu i na sigurne fotelje. Predlagatelj predlaže određenu određenu razinu komplikacija kroz ovaj prijedlog, pa ne vidim zbog čega ga u tome ne bi podržali, možda sam malo sarkastičan sada ali zašto ne podržati. Ove godine smo imali izvješće na jedno 400 stranica ako sam dobro pogledao o financiranju političkih stranaka. Sljedeće godine imat ćemo to izvješće ovdje u saboru na jedno desetak tisuća stranica i pretpostavljam da će konačno DIP a on je sad profesionalno tijelo kako kaže kolega Hrelja imati što činiti. Od godine do godine izbora neće biti lako utvrditi tko je što i za što potrošio, ali ako predlagatelj misli da je to dobro za hrvatsku demokraciju zašto to ne podržati. Stvara se krivi dojam iz ove rasprave da jedino financije i jesu i osnovni problem naših lokalnih izbora a iskustva i praksa pokazuju drugačije. Vi imate čelnike lokalnih samouprava koji bez problema, gotovo s nikakvim novcima dobivaju izbore. Ovo je za njih jedna formalnost koju će rado ispuniti i neće se previše oko toga obazirati. Nije u šoldima sve kaže jedna pjesma pa tako ni ovaj put. Zbog toga mislim da jednostavno količina uloženog novca ne znači da će izborni rezultat biti onakav kakvi mnogi očekuju. Često je nekad puno uloženog novca rezultiralo nikakvim rezultatima ali i malo sa puno,puno boljih. Ono što me možda smeta u ovom zakonu je ovo povećanje limita već godinu i pol dana govorimo o štednji, o potrebi da se štedi, racionalno ponaša a sada dopuštamo političkim strankama, nezavisnim kandidatima, pojedincima limite koji nisu beznačajni, milijun kuna u kampanji nije mali novac. Mislim da to hrvatski građani neće doživjeti kao nešto dobro ali ako vlast misli da je to poruka koju trebaju poslati slobodno neka šalju. Istraživanja pokazuju da Hrvatska ima dobru legislativu u dijelu financiranja rada političkih stranaka. Ona nije bila sada loša ali ono na što upozoravaju jesu sankcije, za nepridržavanje te iste legislative. I to je i ovdje problem. Kako ćete kazniti nekoga tko vara, mulja, kroz te račune, iznose itd. teško, gotovo nikako. Kad prođu ovi izbori, više-manje svjestan sam toga jer sam pripadnik te stranke da će sve oči uprte biti upravo u HDZ tu i tamo u SDP. Ove ostale stranke prolaze više-manje i nisu nikome interesantne. Tako sam stekao i dojam da smo nakon svih ovih 20 godina naše demokracije jedino da HDZ zapravo imao plakate i oglase, da smo jedino mi to imali u svim ovim kampanjama, a da su svi drugi bili praktički u kampanjama statisti. Tu se onda otvarao prostor za ovo i za ono. Tu pljušte razno razne optužbe a svi drugi su bili u skladu sa hrvatskim zakonima i to je za mene jedna od činjenica. Ono što je problem i što će se naravno iskoristiti kao slabost ovog zakona jest i ograničenje za vrijeme na koji nam treba ovaj famozni pišljivi račun. On vrijedi samo u onom dijelu službene ajmo reći izborne kampanje. Vi prije kampanje možete potrošiti ne ovaj limit koji vam je dozvoljen nego i još po koji milijun više pogotovo u velikim gradovima naravno ne direktno nekakvu veliku promidžbu ali uglavnom ne trebate se samo oglašavati u audio vizualnim medijima. Sve ostalo možete potrošiti i nitko vas ništa neće pitati osim onaj završni račun na kraju godine. Kako se ovaj zakon donosi na neko duže vrijeme, a već smo imali onaj zakon famozni da će Općinska vijeća rušiti načelnike i gradonačelnike on pruža višestruku mogućnost u korištenju ovih ovih dozvoljenih limita i sredstava tako da ćemo mi u jednoj godini moguće moći u nekim gradovima potrošiti i dva i tri milijuna na određene kandidate ovisno o tome koliko puta budu morali izaći na izbore. Uvijek će imati isto pravo i isti limit. Pa i tu se šalje određena poruka, kad nikome ne ide barem ide nama političarima. Evo hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. Imamo dvije replike. Prvo poštovani Zlatko Komadina. Uvaženi potpredsjedniče, poštovani kolega Borić. Rekli ste tamo neka koalicija u toj nekoj županiji, pretpostavljam našoj i vašoj jel tako, nisu neki rezultati i svake godine sve gore. To bi bio ja jel tako? U dobrom dijelu i moje kolege i vaše kolege. Želim vam reći prvo da se izbori ne dobivaju trošenjem novca u izbornoj kampanji. Tu se samo troši novac, ajde mogu se dobiti i gubiti ako je pripetavanje ono u 2, 3%. Izbore ili ste dobili jesu ljudi za vas prije toga ili ste izgubili jer su ljudi protiv vas. Moje je zadovoljstvo to što ljudi imaju povjerenje u mene i u tu istu koaliciju koja je kakva takva kao što vi kažete i što sam uvjeren da ću opet imati povjerenje. A vama ću samo reći a vi ćete se vjerojatno složiti u replici ili odgovoru na moju repliku. U Rabu i na Rabu u 10 godina što smo se družili nova sportska dvorana, nova riva za pristajanje brodova, novi dom zdravlja, novi dječji vrtić, dom za starije, obnovljene ceste, … aerodroma i heliodroma, nova trajektna luka Stinica-Mišnjak nova Psihijatrijska bolnica Rab itd. restrukturiranje poduzeća i … kao jednog u Hrvatskoj tako reći. I što bi vi htjeli na Rabu? Borić. **Borić, Josip (HDZ)** To je kolega Komadina bilo u vremenu dok sam obnašao određene dužnosti u ovoj Vladi koja je bila kako vi kažete loš i dijaliza i Luka Stinica i sve ostalo što se desilo na tom otoku u korist tog lokalnog stanovništva desilo se rekao bih dobrom suradnjom i državne i županijska i lokalne razine. Spremnošću lokalne razine i bez obzira tko je bio na vlasti a bio je i u tih 10 godina i HDZ i SDP, a najveći pomak dogodio se u vrijeme HDZ-ove vlasti na otoku ako ste zaboravili. Izgubili smo zadnje izbore radi dva glasa i to su bili interesantni rezultati prijašnjeg Zakona o izboru načelnika i gradonačelnika ali to je legitimno i danas imamo takvu vlast. Da li će ona ponovno biti tamo? Mislim da neće. Ali ću navesti primjer zašto ovaj zakon ne može utjecati na neke događaje, to sam već i govorio. U mojoj općini gdje smo mi na vlasti već 20 godina od toga imamo općinu 6, SDP potroši dvostruko ili trostruko više novaca a nikako ne može pobijediti ni na kojim izborima. To je problem. Nisu novci jedini razlog zbog čega se ljudi biraju, a mi smo tu raspravu sveli upravo na taj segment. A da županija ne ide kako treba baš nedavno čitam indeks nekakvog bogatstva ili u odnosu na prosjeke određenih primanja svih u obitelji ili pojedinaca, mi smo sa trećeg mjesta kao županija pali na sedmo mjesto gotovo u svim statistikama. I to su podaci koji zovu na uzbunu. A oni koji su bili lošiji od nas su sada bolji. Naravno kada dožupan kaže da još imamo i toliko tisuća nezaposlenih i sve ostalo koji sada obnaša dužnost župana jasno je da perspektive u toj županiji nisu baš najbolje. **Stazić, Nenad (SDP)** I druga replika. Poštovani Branko Vukšić. Evo u vrijeme vaše rasprave dobio sam jednu SMS poruku sa pitanjem tko sve otvara računa. Evo ljudima postoje čak i oni koji prate našu raspravu. Nije jasno tko otvara račune. Da stranke otvaraju račune, liste otvaraju račune a kandidati na neposrednim izborima na svoje ime. I sada postoji jedna prijetnja u tome, ako ste vi kandidat ili ako sam ja kandidat za načelnika, gradonačelnika i župana imam otvoren račun i dužan sam 500 tisuća kuna, tko jamči da neće biti uvršten taj račun i da će sredstva koja su uplatili građani za donacije biti upotrjebljena upotrjebljena da se podmire računi. Mnogi će zbog toga ići na izbore. Prema tome to isto zakonodavcu jedan naputak, može se zlokoristiti taj račun i mogu građani biti prevedeni ne znam koji puta žedni preko vode upravo radi toga što je netko naumio da zlokoristi taj račun. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Kolega Vukšić ja sam rekao u svojoj raspravi znači da i udruge koje prate koje su zadužene da prate ajmo reći razinu transparentnosti i trošenja financijskih sredstava političkih stranaka tvrde da imamo jako dobre zakone pa čak i u čitavom okruženju koje se tiču normiranja toga. Međutim da je problem onaj dio koji se tiče sankcija tj. ono što piše u zakonima završne i prijelazne odredbe tj. kaznene odredbe. Vi nećete dobiti nikakvu kaznu ako nešto i na neki način napravite krivo i mimo zakona jer u toj sili desetaka tisuća onih koji će krenuti u taj proces biranja jednostavno tko će sve to iskontrolirati. I tu ste vi možda u pravu što tražite pojedinačni račun. Ali dozvolite da i recimo SDP misli kao velika stranka da vam ne želi to omogućiti, ne vama nego nekim drugim strankama. Ali većina će sutra reći što misli o tome. Vidim ovdje prijedloge imamo i HSU-a, HNS-a pa gotovo s oporbom bi mogli čak i izglasati ovaj dio o jednom računu. Ali da nema demagogije, da nema. Zaključno u ime Kluba nacionalnih manjina 5 minuta govorit će poštovani kolega Deneš Šoja. Hvala lijepo potpredsjedniče. Pomoćnici ministra, kolegice i kolege. Želim uključit se malo u raspravu i reći nekoliko rečenica jel ovdje u obrazloženju ovoga prijedloga ministar je rekao jednu rečenicu koja mi se ovako posebno dojmila,kaže promidžbena kampanja zapravo traje 3 godine 11 mjeseci i 18 dana. I to bi bilo posve razumno i normalno da je to tako, međutim slušajući ovu raspravu cijelo popodne da je neka grupa naših birača i poštenih građana ovdje gore na galeriji to slušala onda bi stvarno koji nisu tako bliski toj problematici mogli steći nekakav dojam da zapravo za vlast, odnosno borba za vlast ili dolaženje na vlast jer najbitnije je imati novac i valjda ne biti dovoljno transparentan. Međutim mislim da je prijedlog ovog zakona iako je on podosta obiman rekao bih da je i precizan, ali puno toga je regulirano od otvaranja računa, zatvaranja računa, raznih izvješća itd. i moram reći da je moj dojam da je taj zakon, sadržaj njegov ipak što je posve valjda i normalno prilagođen tim biračima, odnosno sredinama gradskim, znači Split, Zagreb, Bjelovar, Osijek itd., ali malo je teže sve to skupa primijenit u ruralnim sredinama, u nekoj općini u Dalmatinskoj zagori ili u Baranji sa 2-3 tisuće stanovnika i tisuću birača i ja sam doživio to da mi je vijećnik ne jedan nego i dvojica su rekli meni tih 150 kuna dnevnice uopće ne treba, dat ću to nogometašima jer ja neću ići otvarati račun ni u Beli Manastir ni u Osijek. A dobro, on to tako razmišlja, vjerojatno ima malo i razloga, ali to ne znači da to u gradskim sredinama ne treba malo transparentnije i preciznije napraviti. Mi znamo da su troškovi veliki u velikim sredinama, od televizije, plakata itd., itd. i ja sam pokušao detaljnije, dva puta sam pročitao sve one odredbe koje se odnose na razne prekršaje, na kažnjavanje i nigdje nisam našao da je tu negdje precizno predviđeno i sad ću bit sasvim konkretan, za ove naše male sredine gdje možda neki put se ta promidžba sastoji u tome da je određeni kandidat ili kandidat nekog zaduži, dovoljno je da on 18.5., dan prije izbora reskira 100 tisuća i zato kupi 500 glasova. Danas je takva situacija teška po selima, ja mislim da za 200 kuna vrlo vrlo lako može one kolebljive ljude i pridobiti. Možda malo to gordo zvuči i malo to i dramatiziram, ali takvih stvari ima i konkretno s novcima i raznim paketima itd. i to onih zadnjih 5-6 dana gdje ljudi se ne libe koristit se takvim načinom rada. Mislim da u tim odredbama prekršajnima ovako nešto nije dovoljno predviđeno i mi nismo efikasni, mi smo imali takve primjere i ljudi su čak i bili spremni potpisati da su dobili da su dobili novac, međutim niti izborno povjerenstvo općinsko, županijsko, u Zagrebu i to sve skupa, sve se to do krajnjih granica bagatelizira, a to je onaj najkonkretniji oblik i najjednostavnije kako se mogu kupiti glasovi, a netko to mora dva mjeseca raznorazne promidžbene aktivnosti, financira se ogromnim novcima itd. Evo to sam želio naglasiti jer mislim da taj dio u tim kaznenim odredbama nije dovoljno precizno i jasno rečeno i efikasno da se tome na neki način stane na kraj. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu o predloženom zakonu glasat ćemo naknadno. **Leko, Josip (SDP)** Konačni prijedlog